Отже, прошу народних депутатів зареєструватись і прошу провести реєстрацію.

Зареєстровано 346 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження нашого колеги народного депутата Семена Ігоровича Семенченка. Привітаємо з днем народження нашого колегу. (Оплески) І також сьогодні відзначають своє професійне свято українські журналісти. Професія журналіста є дуже важливою в кожному демократичному суспільстві. Вітаємо вас! (Оплески) Журналісти не тільки поширюють інформацію, вони є борцями за свободу слова. І у цей день я особливо хочу подякувати воєнним кореспондентам, які щодня, ризикуючи життям, працюють під ворожим огнем, аби українці отримували чесну, збалансовану інформацію. Вітаємо вас! Від імені всієї Верховної Ради дякуємо вам за професійність, компетентність і патріотизм. Бажаємо вам успіху, щастя, здоров'я і нових досягнень на вашій журналістській професійній ниві. Зі святом, друзі, вітаємо вас з професійним Днем журналіста! Вітаємо! Отже, колеги, ви пригадуєте, що в середу ми розпочинаємо наш день з виступів від народних депутатів. Але перед тим, як провести запис, я прошу приготуватись до запису, я надаю слово для виступу Першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині Геращенко. І прошу всіх приготуватись до виступу. Дякую. Шановні колеги, я просто хочу продовжити ту важливу тему, яку розпочав наш шановний спікер Андрій Парубій. Приєднатися від імені Верховної Ради України також до найщиріших слів подяки, в першу чергу військовим журналістам, які сьогодні так само фільмують новітню історію трагічну, драматичну України, і закликати виконавчої створити єдиний реєстр поранень, загибель, захоплень в полон українських журналістів. Але очевидно, що сьогоднішній день не може бути святковим доти, доки в кремлівських застінках утримують Романа Сущенка, незаконно затриманого і засудженого псевдовироком на 12 років. Він не може бути святковим, доки в застінках в ОРДО знаходиться український журналіст, юна людина, Станіслав Васін. Я знаю, що там на окупованих територіях ловить "канал 5", ловить "1+1", і я хочу показати Станіславу, якщо він нас бачить. Стас, ми читаємо зараз твою книгу, твої ессе "В ізоляції". Ми хочемо подякувати Радіо Свобода і твоїм колегам журналістам-однокурсникам, які створили цю книгу. І, повір, що ми робимо все для того, аби ти був звільнений. Друзі, уявіть собі, що Станіслава утримують навіть не в тюрмі, не в Донецькому СІЗО, як інформують його колеги, його утримують в таємній тюрмі, яка також знаходиться на колишньому такому просторі, який називається ізоляція. І нам у Мінську рік в роботі нашої гуманітарної групи не дають інформацію, де саме утримують Стаса. До нього жодного разу не допустили лікарів, до нього не допустили ОБСЄ, Міжнародний комітет Червоного Хреста. Очевидно, що все це неприпустимо. Так само неприпустимим є те, що в тюрмах сьогодні російських голодує четверо українських громадян, серед них і режисер Олег Сенцов. І тому насправді ми маємо сьогодні не тільки вітати українську журналістику, а і, в першу чергу, докласти всіх зусиль для звільнення журналістів, що ми з вами маємо тут зробити. На моєму столі є листівка від Романа Сущенка. І вона буде знаходитись там, доки ми не звільнимо його, і українська влада докладає тут всіх зусиль. Але так само сьогодні ми апелюємо до світу, де заяви ОБСЄ, Ради Європи, ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Amnesty International, "Репортерів без кордонів" відносно того, що до українських бранців, в тому числі і журналістів, не допускають українських консулів, Міжнародний комітет Червоного Хреста, де заяви з вимогою їх звільнення. І тому ця тема буде ключовою для української делегації в червні під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи, в липні під час засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ. Разом ми докладемо всіх зусиль для звільнення кожного українця. Україна своїх не кидає чи це журналіст, чи це цивільний, чи це військовий. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, прошу провести запис на виступи від народних депутатів. Прошу записатись.

Представники "Українського об'єднання патріотів - УКРОП" у парламенті, а також наші представники в усіх обласних радах і місцевих радах України приєднуються до тих зусиль, які сьогодні здійснює українська громадськість, українські міжнародні правозахисні організації, щоби визволити з російських тюрем українських в'язнів сумління і, зокрема, Олега Сенцова – українського кінорежисера. Як ви знаєте, пішов 20-й день чи минає 20-й день з того часу, як він голодує. Я вважаю, що це критичні дні, які сьогодні в житті Олега Сенцова. І ми знаємо цю історію українських голодувань в радянських і російських тюрмах 50-х, 60-х, 70-х, 80-х роках. Володимирський централ, село Кучино Пермської області. Василь Стус, Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марченко. І ми знаємо, як ми їх повертали на початку 90-х років. Ми не хочемо, ми не хочемо в такий спосіб повертати наших героїв, які сьогодні розпочали акції акції солідарного голодування в російських казематах, путінських казематах. Це і Олег Сенцов, це і Олександр Кольченко, це і Роман Сущенко, і це близько 100 українських в'язнів, які сьогодні готові продовжити цю акцію в російських тюрмах. Ми повинні задатися питанням: чи українська влада, чи Президент України, чи український парламент, чи Міністерство закордонних справ роблять все можливе, щоб визволити цих людей Ми повинні задати собі питання: чи міжнародне співтовариство сьогодні ставить актуальне це питання – захисту прав і свобод громадянина, і коли вони завжди ставили це питання ще саме навіть вище захисту національного політичного суверенітету, як це сьогодні відбувається в частині України і продовження українських санкцій? Тому що ми бачимо, як сьогодні світове співтовариство починає ручкатися з Путіним на тих чи інших високих форумах і не ставить питання захисту прав людини, як це завжди було. Я вважаю, що ми вітаємо зусилля української делегації Парламентської асамблеї, яка робить всі зусилля для того, щоби не допустити російську делегацію в Раду Європи. І я вважаю, що сьогодні Росії не місце в цивілізованому світі. Ми повинні сьогодні закликати Міністерство закордонних справ України і надалі посилювати дипломатичний тиск на Російську Федерацію в рамках ООН, Ради Європи і ОБСЄ з метою засудження політики утисків і переслідування інакомислячих в Росії, а також для визволення українських бранців Кремля. Нам потрібні наші національні герої живими, а не мертвими. Слава Україні! Івченко Вадим Євгенович. Вадим Івченко фракція "Батьківщина". Шановні колеги! Рейдерство. Рейдерство останні роки в цій країні почало процвітати. Воно буває трьох видів. Перше – це корпоративне рейдерство, яке неможливе без втручання правоохоронних органів чи судових органів. Друге – це рейдерство через реєстри, коли, відповідно, змінюються власники і несуть відповідальність безпосередньо ті, хто мають відношення до відповідних реєстрів. вже котрий раз не розглядає Закон 8121, який розробили асоціації, який розробили товаровиробники, де ми вирішуємо майже 90 відсотків питань щодо об'єднання двох реєстрів: реєстрів ДЗК і речових прав, і щодо того, як нотаріально продовжувати договори оренди, щоб просто не підписувалися папірці, і товаровиробники не використовували це, як продовження оренди на наступні 15-20 років. Тут ми захищаємо землевласника. Також рейдерство буває "по беспределу". "По беспределу" – це коли приходять і просто забирають врожаї. Коли просто через арешти забирають вже зібраний урожай, арештовують на певних елеваторах. Через правоохоронні органи, і через відповідний Кримінально-процесуальний кодекс, не віддають це тим, хто це виростив. А буває так, коли просто приїжджають на поле і передисковують те, що вже посадив товаровиробник. Вчора приїхали фермери з Одеської області, Подільського району. І я хочу звернутися особливо до фракцій коаліції і особливо до тих людей, які дотичні до аграрного сектору. В Подільському районі Одеської області один з глав, один із заступників глав президентської фракції, який раніше закликав до "руського миру" і був в Партії регіонів, він безпосередньо причетний до кришування того, а) розриваються договори з фермерами достроково і безпосередньо без аукціону, без нічого віддається структурам, депутатам обласної ради, Паращенку. А потім, не дочекавшись до того, щоб люди зібрали озимі, просто забирають, просто передисковують врожай, засіюють соняшником і фактично забирають у людей ті кошти, які вони витратили на посівну. Я хочу звернутися до всіх, колеги, это беспредел, так не потрібно робити. Є відповідні органи, які мають реагувати, виносити підозри і, безпосередньо, далі продовжувати кримінальні справи. Я звертаюся до тієї фракції, особливо до аграріїв, давайте засудимо такі дії, давайте разом втручатися і допомагати. "Батьківщина" вже включилася і ми будемо про це і говорити, і писати, і захищати фермерів Подільського району Одеської… Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується Степан Барна, просимо вас, шановний колего. Слава Ісусу Христу! Доводжу депутатів, а також народ України, що внаслідок необдуманих і непрофесійних дій Міністерства фінансів України, склалася ситуація, коли Державна виконавча служба Мін'юсту за вказівкою ДФС арештувала повністю рахунки і майно державного підприємства "Укрспирт" за рахунок стягнення штрафних санкцій на суму 186 мільйонів. І прошу зауважити, що це за рахунок порушень, які були виявлені у 2012-2013 роках, коли тут керувала кліка Януковича- Іванющенка. Внаслідок цього спиртова галузь паралізована: більше 5 тисяч працівників залишаються без роботи і без зарплати. Зупинено переобладнання спиртових заводів на біоетанол і інші види палива, яке можна буде експортувати за кордон, і це напередодні сезону збору зернових, коли аграрії розраховують на прибутки, на реалізацію зерна, кукурудзи, зокрема, на місцеві спиртові заводи, і це найбільше відчуває Західна Україна. Слід зауважити, що поряд з тим Міністерство фінансів недолуго блокує законопроекти, подані депутатами фракції "Блоку Петра Порошенка" і іншими, щодо зняття акцизу із технічних видів спиртів, розчинників, зі спиртів, якій йдуть на парфумерію, оцет. Ці спирти зараз завозять, імпортуються в Україну більше мільйона тонн на загальну суму, яка викачується з бюджету України, на 1 мільярд 300 мільйонів тільки, тому що внутрішнє виготовлення цих спиртів дорожчі, бо на них є акциз, а на імпортовані немає. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми допустити те, щоб власні 21 спиртових заводів, які можуть виготовляти технічну продукцію спиртів, стояли, і в цей час ми імпортували з-за кордону, даючи роботу і фінансуючи закордонну економіку? Таким чином, я вважаю, що слід нам звернути увагу на неналежну діяльність Міністерства фінансів. Якщо ми не можемо наразі заполонити закордонні ринки, то нам треба зробити все, щоби врятувати внутрішній ринок. Нам потрібно взяти ще під контроль також і активи, пов'язані із виготовленням алкогольної продукції, особливо яка є несертифікована і яка є нелегальна. І якщо би все це взяти під контроль, поступлення в бюджет би складали десятки мільярдів гривень, а ми зараз сперечаємося, на що є гроші в бюджеті, а на що немає. Тому, шановні, я хотів би звернутися до міністра фінансів: чи це є недолугість, непрофесіоналізм, чи умисне шкідництво… 15 секунд. БАРНА О.С. …і на кого працює Міністерство фінансів, і де знаходиться Міністерство внутрішніх справ та поліція, коли в реалізації торгівлі знаходиться більше 40 відсотків нелегальної горілки, а це все поповнює бюджет? І, крім того…. Дякуємо. Дякуємо, час вичерпано. І, будь ласка, Вікторія Войціцька запрошується до слова. Шановні колеги від "Самопомочі"! Прошу. Ірина Сисоєнко, будь Шановні колеги, боротьба з корупцією в нашій державі перетворюється на безкінечний серіал, в якому… цілком безпечний є для корупціонерів. Тому надзвичайно важливо, що в цей тиждень парламент має нарешті прийняти антикорупційний Закон про антикорупційний суд в нашій державі. На жаль, корупція існує в величезній кількості, в тому числі і в медицині. Київська область. Києво-Святошинський район. В квітні-місяці до мене звернулися представники міста Боярки, де головний лікар Центральної районної боярської лікарні разом з керівниками районної адміністрації Києво-Святошинського району просто перетворили лікарню в приватне, власне, власне, сімейне підприємство. За цей час я зробила 16 звернень і запитів до правоохоронних органів із приводу проведення відповідних перевірок. Вже є два результати відповідних… результатів перевірки, і я хочу вам зазначити основні ці результати, які навіть не вмістились в десяти сторінках тексту. Перше. Результатами перевірки встановлено, що головний лікар боярської лікарні був призначений на посаду вже з порушенням, і не відповідає кваліфікаційним вимогам, тобто навіть за хабарі з самого початку був призначений такий головний лікар. Також саме цей головний лікар настільки відчуває свою безкарність і підтримку керівників районної адміністрації Києво-Святошинського району, що звільняє людину вищої категорії з посади керівника гінекологічного відділу, людину, лікаря-хірурга, якого підтримують жінки міста Боярки і всього Києво-Святошинського району. Для чого? Для того, щоб призначити на посаду завідуючого гінекологією свою власну дружину, чим, по суті, перетворюють повністю лікарню в особистий заробіток власних коштів, чим займаються – здирництвом з пацієнтів. На території лікарні працюють три благодійні фонди, які підконтрольні виключно головному лікарю. Також хочу зазначити про те, що медичним обладнанням, яке закуплене за кошти районів, тепер користується виключно дружина головного лікаря та лише ті лікарі, яким дають можливість це робити. До мене звернулась пацієнтка, яка могла просто загинути від кровотечі, якій було відмовлено, цій пані, в наданні медичної допомоги. І дуже добре, що хоча б той лікар, якого все ж таки звільнили, але він зміг врятувати життя цієї жінки. Тож величезні порушення, які встановлені актами перевірки, свідчать про те, що корупція в медицині, корупція в Києво-Святошинському районі є надзвичайно високою. І все це, на жаль, покривається керівництвом районної адміністрації. Тож я хочу зазначити про те, що ані я, ані команда "Самопоміч" Києво-Святошинського району, ані представники міста Боярки, міста Вишневого ми не будемо далі продовжувати миритися з цим медично-корупційним свавіллям Дякуємо за ваш виступ. І будь ласка, Оксана Корчинська запрошується до слова. Прошу. 10:22:58 КОРЧИНСЬКА О.А. Слава Ісусу Христу. Нагадую залу, що в країні четвертий рік на сході йде війна. Не важливо, як її називає зараз керівництво країни – АТО або ООС, на сході країни йде війна. І життя наших військовослужбовців і добровольців рятують військові лікарі. Це медики, це парамедики, це санінструктори, санітари, це військові медики, які рятують життя як в стабілізаційних лікарнях, так і в мобільних госпіталях. Чотири роки наш військовий госпіталь в місті Покровську наші медики живуть в наметах. Наші медсестри, наші лікарі не мають нормальних побутових умов виключно тому, що наш Кабмін до сих пір не проголосував питання про передачу лікарні залізничної міста Покровська на баланс Міністерства оборони. у зв'язку з цим ми не можемо надавати в повному обсязі всю необхідну допомогу, і медики до сих пір живуть в наметах. 65-й госпіталь, місто Часів Яр, так званий мер Рева, або людина, яка, навіть я не розумію його посаду, тому що він не очолює на даний момент цивільно-військову адміністрацію, вже три роки робить все, щоби наш госпіталь не працював в місті Бахмуті, пропонуючи нам зруйновані військові частини, які зруйновані більше 20 років, тобто совєтських часів. Наш високоспеціалізований госпіталь, безпосередньо за його участі, не може перейти в місто Бахмут для того, щоб рятувати тисячі життів військовослужбовців і надавати високоспеціалізовану допомогу всьому населенню міста Бахмута і навколо, тому що, нагадую, в місті Бахмут і навколо містечка немає судинних хірургів, немає нейрохірургів, немає спеціалізованих лікарів. Ці лікарі є в нашому військовому госпіталі, і саме їх керівник товарищ Рева нічого не робить для того, щоб допомогти місцевому населенню і військовослужбовцям. Це ускладнює нам максимально маршрут евакуації поранених. Це роз'єднало нашу команду високоспеціалізованих військових лікарів на окрему групу в Бахмуті, де вони живуть в приймах просто в гуртожитку, і на військовий госпіталь в Часовому Ярі. Я звертаюсь зараз, і прошу вважати це офіційним депутатським запитом, що, коли скоро у нас буде з вами День медика, День медичного працівника, ми будемо всі вітати, не забудьте, будь ласка, про військових медиків, які щодня рятують життя тисячам нашим хлопцям і врятували вже більше 10 тисяч громадян України. Зробіть їм належні умови роботи і порятунку наших героїв на фронті. Слава України! І слава всім фронтовикам, добровольцям і військовослужбовцям! Відповідно вимоги народного депутата прошу оформити виступ як звернення народного депутата. І зараз слово шановному колезі Валерію Карпунцову. Будь ласка, пане Валерію. В цей день я хочу доєднатись до всіх тих гарних, добрих привітань, які звучать на адресу журналістів і всіх, хто дотичний до цієї професії. Я особисто бажаю вам і професійних злетів, і власних власних особистих життєвих гараздів. Дякую вам за вашу працю. І також мій виступ, моє звернення буде пов'язано саме з цим. Із болем в серці я хочу оголосити вам цю заяву. Кожному члену парламенту буде зрозумілий мій заклик. Тим більше, що парламент максимально зробив законодавчу базу, яка дозволяє захистити на належному рівні права журналіста. Питання в тому, щоб реалізувати це законодавство. Але також, колеги, я хочу звернутися до вас з проханням зупинити процес ліквідації "Голосу України" – голосу парламенту. ми на відміну від наших європейських колег, від європейських парламентів, ось, я тримаю афішу європейських парламентів, їх газет, офіційних видань, ми можемо полишитися нашого голосу парламенту. Саме, на жаль, сталася така прикрість, що у зв'язку з реалізацією норм Закону про реформування державних і комунальних ЗМІ 31 грудня ми повинні будемо розпрощатися з нашим парламентським офіційним виданням. І що я можу сказати. Всі ті потуги талановитого колективу, талановитого їхнього очільника Анатолія Федоровича Горлова спрямовані на висвітлення нашої роботи, спрямовані на висвітлення парламентаризму, публікації офіційної нашої роботи офіційної нашої роботи можуть бути зведені нанівець. Хіба ми бажаємо залишитись без цієї можливості? Хіба так дбає добрий господар? Я все ж таки закликаю дослухатися до трудового колективу і все ж таки внести зміни до закону, який дасть можливість українському парламенту мати своє офіційне видання. І також мати інші офіційні видання державних органів. Це є нормальна європейська практика. Це є можливість донести про нашу роботу простим виборцям, українцям, громадянам і тим бійцям АТО, до речі, які безкоштовно отримують "Голос України", боронячи нашу незалежність. Я вас ще раз закликаю, прошу! Зі святом! І слава Україні! Дякуємо вам, колего, за актуальний виступ. І запрошую до слова Олега Ляшка. Зараз йому передає слово його колега пан Скуратовський. Будь ласка, пане Олеже. Олег Ляшко, Радикальна партія. Для більшості українців надзвичайно величезна проблема – недоступна медицина і недоступні ліки через їхню космічну вартість. Ліки в Україні завищені порівняно із сусідніми країнами в 5-10 разів. Навіть аптеки, рядом одна аптека, друга аптека, інколи вартість на ті самі препарати, медикаменти відрізняються у 200, у 300 гривень. Мільйони людей, які ходять до аптек, це переважно пенсіонери, які все життя чесно пропрацювали і отримують копійчану пенсію. І один раз зайти в аптеку, залишити там пенсію і більше ні на що не вистачає. Я своїй мамі он інколи заходжу в аптеку купую ліки від тиску, 200 гривень, 250 гривень пачка ліків на тиждень. Що говорити за інших людей, які не мають таких можливостей. Тому ми оголосили хрестовий похід проти фармацевтичної мафії, яка наживається на здоров'ї українців. І як я і обіцяв, ось перший законопроект, який підготувала наша команда. Я закликаю всіх небайдужих депутатів, лідерів фракцій, колег долучитися підтримати цей законопроект і щоб ми його негайно прийняли в парламенті. Ми пропонуємо запровадити довічне ув'язнення за продаж фальсифікованих ліків. Коли у людей з кишень забирають останнє і продають… замість якісних ліків продають крейду, на все життя саджати в тюрму. І хай відсохне рука у того, хто забирає гроші у бабусь, у дідусів, у дітей, наживає собі мільярді статки за рахунок отруєння людей, за рахунок того, що вони не мають можливості отримувати доступ до ліків. Це перший крок встановлення жорсткої драконівської відповідальності за продаж фальсифікованих ліків. Далі – це план дій по зниженню вартості ліків. Перше і ключове, наша вимога до влади: відновлення державного регулювання і обмеження рентабельності на ліки. Не може бути такого, що купують пачку таблеток за кордоном за 5 доларів, а нам продають тут в аптеці за 50 доларів. Наживають по 300 процентів на одній упаковці. Платять за це все українці. Має бути відновлено державне регулювання, найжорсткіший контроль за ціноутворенням, за ліками, обмеження рентабельності, максимум 10-20 відсотків, але не 300. Скасування ПДВ, розширення переліку безплатних ліків по програмі "Доступні ліки", зокрема, включити туди ліки по онкології, антибіотики. Людина, не дай Бог, захворює по онкології і останнє з хати виносить. Влазять у величезні борги, продають все на світі, щоб полікуватися, а якийсь ідіот у Міністерстві охорони здоров'я розказує, що не треба лікувати онкохворих, вони все одно помруть. Ми вимагаємо відставки цієї команди Міністерства охорони здоров'я антилюдської і доступу українців до ліків і до медицини. Шановні колеги, запрошуємо до слова народного депутата Андрія Павелка. Просимо вас. Йому передає право на виступ колега Шахов. Шановні народні депутати, попри відмінність ідеологічних переконань та гострі дискусії, які точаться у стінах нашої сесійної зали, на щастя, є речі, які об'єднують всіх – це футбол. Нещодавно 24 та 26 травня у Києві відбулися фінальні поєдинки Ліги Чемпіонів УЄФА серед жіночих та чоловічих команд та визначилися переможці найпрестижніших клубних змагань Європи. Організація цього історичного для України футбольного свята стала серйозним випробуванням для усіх владних структур, які брали участь у підготовці фіналів Ліги Чемпіонів, та Федерації футболу України. Чималий вклад в реалізацію цього найважливішого проекту внесли Президент України, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Київська міська державна адміністрація та правоохоронні органи. Створений главою держави Організаційний комітет координував роботу усіх залучених до організації цього футбольного свята структур. Завдяки спільній роботі парламенту та уряду вдалося своєчасно розробити та прийняти в сесійному залі низку законопроектів, які дозволили суттєво спростити підготовку до фіналів Ліги чемпіонів та виконати зобов'язання, взяті Україною перед УЄФА. Завдяки професіоналізму наших правоохоронців та спецслужб десятки тисяч вболівальників, гостей нашої змогли насолодитись щирою українською гостинністю та почували себе в безпеці під час перебування в Києві. У підсумку: проведена нами спільна робота отримала найвищі оцінки та подяку з боку УЄФА та особисто президента організації Олександра Чеферіна, який передає слова вдячності та захоплення видатною роботою з організації одного з найкращих фіналів Ліги чемпіонів в історії цього престижного турніру. Близько 300 тисяч гостей Києва у дні проведення матчу та понад мільярд глядачів у більш ніж 200 країнах, які дивилися трансляцію матчу з НСК "Олімпійський" 26 травня, весь світ спостерігав за результатом нашої спільної роботи. Сподіваюся, що зазначений захід позитивно позначився на іміджі України та сприятиме покращенню інвестиційного клімату і, безумовно, збільшать доходи в бюджет. Щиро дякую за плідну та та успішну співпрацю всім депутатам, Президенту України, членам Кабінету Міністрів, Національній поліції, керівництву Києва та всім, хто забезпечував проведення чудового футбольного свята. Також, користуючись нагодою, хочу привітати всіх українських журналістів із професійним святом. Побажати творчих успіхів і якомога більше цікавих та позитивних новин.

Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Вчора я мав честь прийняти участь в пленарному засіданні Тернопільської обласної ради. І, чесно кажучи, я просто був шокований. Чим? Півтори тисячі мешканців, півтори тисячі – вдумайтесь! – людей Тернопільського району прийшли на сесію обласної ради. Прийшли вимагати добровільного, наголошую, об'єднання територіальної громади села Біла і навколишніх сіл, включно з селом Глибочок. Що відбулося? Приїжджає на Тернопільщину Прем'єр-міністр, каже: ми за децентралізацію, ми зробили все для децентралізації. Приїжджає Президент, каже: ми за децентралізацію. А фракція Президента не голосує за об'єднання, добровільне об'єднання людей. Чому не голосує? А все дуже просто, бо є домовленість з тими, хто все життя вважав себе господарями Тернопільщини, з однією ультрапатріотичною нібито і ультранаціоналістичною партією, яка вчора "впала нижче плінтуса", бо її фракція тікала з сесії обласної ради, від громади тікала. І вдались вони до провокації, підіслали до мене інваліда, який хотів, щоб я його побив, депутата обласної ради, але провокації не вийшли. У п'ятницю, у цю п'ятницю відбудеться продовження сесії Тернопільської обласної ради. І за дорученням фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Тернопільській облраді, фракції "Батьківщина", фракції "Самопоміч", фракції "Громадянська позиція" і фракції "УКРОП" я заявляю і передаю заяву цих фракцій, що у випадку, якщо громада села Біла не буде утворена, ці фракції, які складають абсолютну більшість в обласній раді, будуть ініціювати саморозпуск Тернопільської обласної ради. А завтра я закликаю колег і представників парламентських фракцій внести відповідну постанову на розгляд парламенту, на розгляд парламенту, так як воля громади має бути понад усе. І нічого боятись. Якщо люди вам не довіряють, "беріть кожух" і йдіть на вибори. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний виступ – народний депутат Андрій Іллєнко. Запрошуємо вас до слова, пане Андрію. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. Шановні українці, хотів би сьогодні підняти важливе питання, а саме питання необхідності ухвалення в Верховній Раді України запропонованого "Свободою" антиолігархічного пакету докорінних перетворень, який єдиний сьогодні може вивести Україну з кризи, вирвати з цього кола бідності, дати можливість розвиватися українській економіці, знищити основу корупцію - олігархат. хотів би поінформувати Верховну Раду, що вже 113, вдумайтеся, 113 місцевих рад по всій Україні ухвалили звернення до Верховної Ради України, до Президента, до Кабінету Міністрів з вимогою ухвалити антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Загалом це 113 місцевих рад з 19 областей нашої держави плюс з міста Києва, це 5 обласних рад і Київська міська рада також плюс до цього, це 11 міських рад обласних центрів. Тобто фактично ми маємо представництво всієї України, яка сьогодні об'єднується з вимогою негайного ухвалення цих рішень Верховною Радою України, тому ми закликаємо це зробити. Так само хотів би поінформувати, що нами було зібрано 151 підпис народного депутата України, які закликають Голову Верховної Ради України Андрія Парубія поставити на голосування два законопроекти з цього антиолігархічного пакету. Це законопроекти 0001-1 та 1112, які стосуються найважливішого питання, яке, власне, пропонує вирішити цей пакет, а саме деофшоризації, щоби припинилися виведення мільярдів доларів в офшорні юрисдикції і нарешті цю гроші були направлені в український бюджет. Ці підписи є, і сьогодні ми обов'язково передамо це Голові Верховної Ради Андрію Парубію, щоб одразу після завершення розгляду питання антикорупційного суду, було поставлено на голосування власне ці питання і на вимогу народних депутатів, і на вимогу вже більш ніж 100 місцевих рад по всій Україні. Тому ми вважаємо, що це питання є сьогодні найбільш нагальним. Ми вважаємо, що сьогодні вже нема чого зволікати, треба виконувати і, взяті на себе, обіцянки, і треба показувати кожному народному депутату, зокрема, на чиєму він боці, він на боці українського народу чи він прислужник олігархів, які продовжують грабувати сьогодні українську державну, які призводять до бідності, які призводять до корупції, які призводять до того, що мільйони українців виїжджають за кордон, які призводять до того, що сьогодні українці доведені фактично до жебрацтва. Тому тільки ухвалення цих законів це і будуть реальні зміни, реальні реформи, які доведуть, що Україна може стати однією з найбагатших країн Європи. Слава Україні! Останній виступ у блоці "виступи народних депутатів". Будь ласка, Ольга Червакова, якій передає право на виступ її колега пан Шверк. І потім, колеги, ми маємо три заяви від різних фракцій, які готові замінити їх на виступи. Першим ми надамо слово представникам "Опозиційного блоку", і далі по черзі надходження заяв до президії. Будь ласка, пані Оля. 10:41:59 ЧЕРВАКОВА О.В. Шановні колеги, фракція "Блоку Петра Порошенка" різко засуджує слова заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, сказані нещодавно на засіданні Рахункової палати на адресу онкохворих пацієнтів. Нагадаю, він сказав, що немає доцільності далі фінансувати державну програму лікування онкохворих за кордоном, бо, мовляв, онкохворі всі помруть. Міністерство охорони здоров'я потім намагалося це спростувати і сказало, що ці слова висмикнуті з контексту. Але давайте подивимося, яким був сам контекст. Світова статистика свідчить про те, що 80 відсотків онкохворих повністю здатні вилікуватися, якщо їм вчасно поставлений правильний діагноз і в них є доступ до своєчасного, правильного і фахового лікування. В Україні існує програма лікування онкохворих пацієнтів за кордоном для тих пацієнтів, кому не можуть надати допомогу в українських медичних закладах. За цією програмою за останні два роки пролікувалося 200 пацієнтів. Це 200 врятованих життів, які отримали шанс на продовження життя. Чи могло їх бути більше? Так, дійсно, могло. Можливо, це небагато, але їх могло бути більше. Від чого це залежить і чому їх не було більше? Тому що комісія, яка вирішує, хто з онкохворих поїде за кордон, а хто не поїде, очолювана самим паном Лінчевським. І вона не засідає по кілька місяців, від 4 до 8 місяців люди стоять у черзі і чекають на рішення комісії, і деякі з них помирають в цих чергах і це те, за що має бути соромно Міністерству охорони здоров'я більше, ніж за слова, сказані заступником міністра. Я хочу сказати, що там йшлося про гроші. Насправді гроші тут ні до чого, минулого року 200 мільйонів гривень з програми лікування онкохворих за кордоном повернулися в державний бюджет, бо міністерство не змогло їх використати. І ще 300 майже мільйонів гривень були використані неефективно. Це дані Рахункової палати. Я хочу нагадати вам історію онкохворої журналістки Інни Жмут, яка була просто вишвиргнута з програми лікування онкохворих за кордоном на підставі висновку якогось фейкового експерта. Знаєте, що він там написав? Те саме, що сказав пан Лінчевський, що її не треба лікувати, бо вона все одно помре. А вона вона пролікувалася за волонтерські кошти в Німеччині і зараз повернулася в Україну жива і майже здорова. Вона працює випусковим редактором на одному з телеканалів. І я вітаю тебе, Інно, з професійним святом і всіх твоїх колег. І дякую, що ти надихаєш онкохворих пацієнтів своїм прикладом. прикладом. Шановні колеги, те, про що я говорю, це, насправді, злочинна безвідповідальність наших чиновників… 15 секунд, завершуйте. ЧЕРВАКОВА О.В. Нам не потрібно Путіна. Українських громадян винищує безвідповідальність українських чиновників. Фракція "Блок Петра Порошенка" вимагає від уряду не просто провести розслідування службове стосовно висловлювань пана Лінчевського, а й провести розслідування його діяльності на посаді… Дякуємо, шановна пані Ольга. Позиція фракції зрозуміла, її підтримує більшість сесійної зали. Я прошу вас до вашого робочого місця повертатися. І ще раз наголошую, шановні колеги, що до президії надійшло три заяви від різних фракцій, і наші колеги готові замінити їх на виступ. Першим надаю слово пану Шурмі, який виступить від "Опозиційного блоку". Прошу вас, будь ласка. бездіяльності Кабінету Міністрів України по кадровому комплектуванню Міністерства охорони здоров'я, що приводить до ризиків безпеки життєдіяльності громадян України. Також комітет звертається до Прем’єр-міністра, Кабінету Міністрів розглянути доцільність відповідній займаній посаді і законність перебування Лінчевського. Якби вся справа була в Лінчевському і його словах. "Опозиційний блок" на сьогоднішній день ставить більш жорстку вимогу: негайно звільнити Лінчевського і внести сюди на розгляд Постанову 5642 щодо відповідності займаній посаді Супрун. Питання ж не в тому, що слова "рак, це від нього всі загинуть". Це є система міністерства – центрального органу виконавчої влади. Приклад. В листопаді 17 року Супрун, перебуваючи на батьківщині Президента і Прем’єра у Вінниччині, на запитання головного лікаря онкодиспансеру, що буде з фінансуванням, сказала, що у 2018 році фінансуватися державна програма онкології не буде. Сьогодні Лінчевський каже, що всі помруть. А хочете дальше? 15 травня цього року Супрун Наказом 928 дозволяє проводити клінічні дослідження препарату, який заборонено опробовувати в США через смерть дитини. А у нас будуть проходити ці випробовування в "ОХМАТДИТі", у Львові, в Одесі. Замовлення на 2018 рік від міністерства знаєте, яке? Антидепресант, що збільшує суїцидні нахили дітей, цей препарат заборонений в Сполучених Штатах Америки. Ми вимагаємо сюди внесення законопроекту 4074, який відкриває доступ до клінічних досліджень. Чому це все відбувається? Тому що там нема професіоналів, тому що там працюють громадські активісти, перетворили Міністерство охорони здоров'я в громадську організацію. Радники, які їдуть в Женеву, тричі судимі за квартирні кражі. Це все рівень професіоналізму на сьогоднішній день Міністерства охорони здоров'я. Розігнаний інститут головних спеціалістів. Не провелася жодна колегія за два роки. Ви сьогодні, колеги, говорите про Лінчевського, хочете його сканалізувати і говорите про безвідповідальність. А безвідповідальність політична – це є безвідповідальність карна. А тепер "Опозиційний блок" звертається до коаліції. Така сама позиція буде стосовно тисячі суїцидних випадків атошників, їм… на них теж треба поставити хрест? Ви ж за них переживаєте? І тепер кадрове питання – це є ваша відповідальність, політична відповідальність. Якщо будуть перебувати на посаді Супрун і Лінчевський, значить ваше гасло на виборах – це "рак, вони всі помруть". І воно буде йти за вами до тих пір, поки ви не приймете в цій залі таке 15 секунд. Всім даємо 15 секунд. ШУРМА І.М. А що стосується кадрових рішення, то я би вам хотів нагадати як будете приймати. Міністр охорони здоров'я нацистської партії на своєму з'їзді сказав, що оздоровлення нації є в тому, щоб хворобами знищувати неповноцінні елементи. Колеги, дякуємо. Будь ласка, це був виступ від "Опозиційного блоку" і "Відродження". І зараз надається так само право на виступ від двох депутатських груп. Також, будь ласка, прошу вас, Олег Кулініч, 147 виборчий округ, Полтавщина. Шановні колеги! Шановні виборці! Ще раз хотів би привернути вашу увагу до надзвичайно важливої теми, а це проблема саме ремонту доріг у нас в нашій державі. Якщо дороги міжнародного і регіонального значення більш-менш якось ремонтуються, то дороги територіального значення в 2018 року практично випали з фінансування. Назва цих доріг починається з літери "Т". Таких доріг у нас в державі 30 тисяч кілометрів. Тільки на Полтавщині таких 23 дороги. І мене як депутата-мажоритарника надзвичайно турбують дороги, які проходять, територіального значення, по моєму 147 виборчому округу. Опішня-Зіньків-Гадяч (Т-17-06), Миргород-Попівка-Комишня-Гадяч (Т-17-18), Решетилівка-Покровське-Диканька (Т-17-25). Протягом останніх пленарних тижнів я піднімав це питання щодо фінансування доріг територіального значення під час "години запитань до Уряду", спочатку перед міністром інфрастурктури, який сказав, що з 1 січня 2019 року ці дороги перейдуть на баланс ОДА, але як вони будуть фінансуватися в цьому році міністр не пояснив, мені, наприклад, не зрозуміло. Минулої п'ятниці під час "години запитань до Уряду" я задав теж саме питання представникам міністра Міністерства інфраструктури та Міністерства фінансів, як будуть фінансуватися дороги територіального значення в 2018 році? Відповіді я просто був, м'яко кажучи, вражений. Представники цих міністерств сказали, що дороги повинні фінансуватися з дорожнього фонду і контролюватися в областях, а саме на місцях. Представники міністерств казали абсолютну некомпетентність у цьому питанні. Вони мали б знати, що більшість доріг територіального значення до цього часу є на балансі в "Укравтодорі", і тому повинні фінансуватися якраз із державного бюджету. І обласні державні адміністрації ніякого фінансування, ніякого не мають На сьогодні ці дороги перебувають на балансі, ще раз повторюю, у "Укравтодорі". А механізм саме з фінансування повинні були б запропонувати якраз Міністерство інфраструктури та Міністерство фінансів. Ще раз підкреслюю, що це надзвичайно важлива проблема і це величезна проблема, яка є сьогодні в державі. У Міністерства інфраструктури немає чіткої позиції щодо фінансування цих доріг у 2018 році. На рівні Мінфіну це питання просто блокується. я прошу вважати мій виступ депутатським запитом до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Шановний Володимире Борисовичу, прошу вас взяти це питання під особистий контроль і розблокуйте його вирішення на рівні Міністерства фінансів. Дякую. народного депутата прошу секретаріат парламенту оформити його виступ як депутатське звернення. Підходили колеги від "Самопомочі", запитували, коли ми перейдемо до вже поправок по Закону про антикорупційний суд. Зараз, колеги, просто у нас ще є одне звернення від двох фракцій: від Радикальної Радикальної партії і "Народного фронту" – на виступ, на останній. Віктор Галасюк? Немає його зараз в залі. Тоді ми повернемось до виступу, як тільки він з'явиться, я так розумію, що близько 12 години. Колеги, отже, тоді у нас завершилися наші виступи. І в рубриці традиційній, що у нас щосереди відбуваються виступи народних депутатів, і ми також оголосили як президія всі заяви від фракцій, які наші колеги… на перерву були заяви і вони погодилися погодилися замінити їх на виступи. І ми зараз переходимо до поправок. Ми запрошуємо до трибуни представника, голову профільного комітету Руслана Князевича. Будь ласка, пане Руслане. Також я прошу повернутись до сесійної зали всіх колег – авторів поправок, які будуть зараз працювати. І ми повертаємось до дуже важливого нашого закону, законопроекту про антикорупційний суд. Отже, якщо я не помиляюся, у вівторок ми з вами зупинилися на поправці 1657. Правильно? Все вірно? Вірно. Це чудово, що ми не забули всі разом, до якої поправки ми повертаємося. Отже, колеги поправка 1657, з якої ми розпочинаємо сьогодні роботу над проектом Закону про антикорупційний суд, це поправка нашого шановного колеги пана Лапіна. І я прошу ввімкнути йому мікрофон. Будь ласка. 10:54:25 ЛАПІН І.О. Шановні колеги, я вважаю, що ця поправка вона більш відноситься до питань щодо повноважень та обрання слідчого судді, тому я прошу її підтримувати.

ми почали фактично новий розділ, "Прикінцеві положення", і зараз Головне юридичне управління воно паралельно читає законопроект. І оскільки воно вже прочитало в тому числі частину цього розділу, воно запропонувало нам низку технічних правок, які на думку комітету варто врахувати. І якщо ви дозволите, я просто по тексту буду їх озвучувати, вони мають виключно технічний характер, тому що це дає можливість, скажімо, вичистити цей законопроект, оскільки там справді є певні неузгодженості. Ми, наприклад, враховуємо якусь правку, а десь якусь частину забули вилучити тощо, або навпаки вилучили. Тому я буду просто їх озвучувати, щоб ми не потім техніко-юридично ще раз переправляли, а вже зараз мали нагоду врахувати ці правки, якщо ваша ласка. Дякую. Дякую. Пане Ігоре, наполягаєте на голосуванні чи… Так, наполягаєте. Будь ласка, шановні колеги, я прошу визначитися по поправці 1657. Комітет відхилив. Народний депутат Лапін просить підтримати. Прошу визначатися. 49 голосів "за". Поправка відхиляється. Наступна поправка 1658. Мельничук не наполягає. 1659. Ніхто з авторського колективу не наполягає. 1660. Народний депутат Голуб, будь ласка. Це поправка Заліщук, Голуб. Дякую. Ну, по-перше, я хочу привітати усіх журналістів та всіх людей, які дотичні до журналістської діяльності з їх професійним святом. відносно моєї поправки разом, яку я вніс разом зі своєю колегою Світланою Петрівною Заліщук, вона носить технічний характер. А щодо порядку набуття чинності зазначеного законопроекту, зокрема, ми пропонуємо, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту два пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду визначеного загальними зборами суддів цього суду. Мова йде про набуття чинності змін до Кримінально-процесуального кодексу України, бо абсолютно логічно, щоб ті моменти, які ми вносимо зазначеним законопроектом, зокрема, щодо порядку реалізації апеляційних повноважень і касаційних набули змін вже, коли безпосередньо запрацює Вищий антикорупційний суд. Тому прошу підтримати зазначену правку, вона достатньо технічний характер має. можу сказати, що, в принципі, на думку комітету, ми, визначивши, що йде мова, крім підпункту три пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, запропонували більш оптимальну модель. Вона схожа з тією моделлю, яка була в процесуальних кодексах, модель вже запрацювали, ми, ну, об'єктивно, жодних, скажімо, скарг на її адресу немає. Тому, я думаю, що аналогічно б варто відтворити її і зараз. Це позиція комітету, а хай сесійний зал визначається. Дякую. Отже, ви наполягаєте на голосуванні. І я ставлю на голосування поправку 1660. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати. Рішення не прийняте.

з Верховним Судом, який повністю нашпигований лояльними до Порошенка людьми. Так, туди і потрапили порядні люди, але їх переважна меншість в цьому суді. Тому ми говоримо про те, що відбір повинна робити комісія, а не ніяка Вища кваліфікаційна комісія суддів. І це повністю збігається з висновком Венеційської комісії, зокрема, і з пунктом 43 цього висновку від 9 жовтня 2017 року. Тому ми наполягаємо на тому, що відбір кандидатів повинні здійснювати не ВККС. ВККС сьогодні належить на праві приватної власності Петру

Дякую. Сергій Володимирович, я не буду коментувати ваші політичні заяви. Я думаю, що з приводу процедури ви прекрасно розумієте, що Вища рада правосуддя – це конституційний орган, який єдиний має можливість за Конституцію приймати рішення щодо призначення чи звільнення суддів, а Вища кваліфкомісія відповідно до Закону про судоустрій є єдиним органом, який має право здійснювати кваліфікаційне оцінювання суддів. Тому, зважаючи на те, що в засадничих, так би мовити, законодавчих актах передбачена невід'ємна роль цих двох конституційних інституцій, то я б просив залишити ту редакцію, яка підтримана комітетом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, я ставлю на голосування поправку 1662. Комітет її відхилив. Хто підтримає дану правку, прошу проголосувати.

Рішення не прийняте. 1663-а. Сергій Власенко. 11:00:54 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний Андрій Володимирович. Я хочу зацитувати пункт 43 висновок Венеційської комісії. Вищевказані механізми, а мова іде саме про створення конкурсної комісії відповідають вимогам статті 128 Конституції згідно з якими судді призначаються Президентом України за поданням Вищої ради юстиції в порядку встановленому законом на підставі конкуренції. А відтак зазначена пропозиція повністю відповідає і висновку Венеційської комісії, і відповідно і відповідно за висновком Венеційської комісії і Конституції України і так далі. Так, дійсно, мова в цьому висновку йшла трошки про іншу комісію, яка формувалася трьома представниками Президента, Кабінету Міністрів і Верховної Ради. Однак сам принцип комісії Венеціанською комісією не заперечується. Тому ми можемо говорити про те, що таких механізм може існувати, він схвалений Венеційською комісією, він на думку Венеційської комісії відповідає Конституції України і може бути застосований в такому виключному випадку, як створення

який був предметом розгляду в Венеційській комісії, справді, передбачалося створення не Громадської ради міжнародних експертів як допоміжного інституту при Вищій кваліфікаційній… Вищій кваліфкомісії щодо проведення оцінювання суддів на посади суддів Вищого антикорупційного суду, а називалась вона "конкурсна комісія". І тоді, справді, Венеційська комісія допускала участь там представників, в тому числі громадськості, в тому числі представників об'єднань, А зараз ми просто назвали цю раду "Комісією Громадської ради міжнародних експертів", як рекомендувала нам потім Венеційська комісія. Тому мені здається, що тут ми просто про різні інституції говоримо. При цьому в висновку чітко написано, що роль ВККС і ВРП мусить бути вирішальною, оскільки це передбачено законодавством України. І зважаючи на те, що в іншому випадку такого роду призначення буде містити, скажімо, таку велику толіку неконституційності. Дякую. Отже, ставлю на голосування поправку 1663. Комітет її відхилив. Хто підтримує? Прошу проголосувати. Рішення не прийняте. Наступна – 1664-а. Не наполягає автор.

Шановні колеги, майже рік тому апеляційні суди прийшли до висновку про те, що у справах про адміністративні правопорушення обвинувачення не може оскаржувати постанови. Це означає, що якщо корупціонера виправдав районний суд, прокурор не може нічого з ним вдіяти. Тобто будь-якому корупціонеру для уникнення відповідальності достатньо підкупити одного районного судді. Це сталося внаслідок недолугості судової реформи, якою змінені норми чинного законодавства без врахування наслідків таких змін. Пропоную відновити право прокурора подавати апеляційні скарги на постанови судів у справах про адміністративні правопорушення, в іншому випадку у корупціонерів буде можливість уникати від відповідальності. Прошу поставити мою правку на голосування.

я сподіваюся, що ви не просто так її означили, а справді у вас є достатньо сигналів, то прошу передати і до нашого комітету, і в Комітет з питань правоохоронної діяльності, наскільки я знаю, і вони концептуально зараз готують закон про внесення змін до КПК саме в цій частині, і так само наш комітет збирає, і буде намагатися узагальнювати ту практику застосування нових процесуальних кодексів, яка вже існує впродовж останнього півріччя. думаю, що ми можемо знайти спільну мову разом з Комітетом забезпечення правоохоронної діяльності, ми готові, навіть відмовившись від власної ініціативи, передати наші пропозиції туди, готові долучитися і фахівцями, і на рівні спільного засідання для того, щоб врегулювати ці… Дякую вам. Я ставлю на голосування поправку 1664. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. Піднімав руку по попередній, 1664-й, Вадатурський, а потім дам наступну вашу. Будь ласка, Вадатурський. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу на правку 1664. Ми пропонуємо залишити статтю 172 дріб 8 в чинній редакції, діюча стаття звучить як "Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень". І це логічно, особа не має права розголошувати службову інформацію. Але доповнювати цю статтю фразою "або інших визначених законом" – це чергова невизначеність. Хто буде визначати тоді, яку інформацію можна, а яку ні? Це будуть постійні неузгодження та оціночні судження, у законах мають міститися вичерпні норми, зрозумілі норми. Тому прошу підтримати цю поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Руслане. якщо дозволите, я не можу погодитися до кінця з вашим твердженням про те, що це породить хаос і невизначеність. Навпаки термінологія визначених законом повноважень означає, що чітко в законі обов'язково мають бути визначені ці повноваження. Чому ми написали так? Тому що не обов'язково конкретно в якійсь спеціальній статті мають міститись ці повноваження. Вони можуть міститись по всьому тілу закону, але людина, яка буде їх, так би мовити, застосовувати, вона повинна цілісно розуміти логіку закону. "визначені законом" означають, що всі решта, які не визначені законом, якраз не будуть застосовуватися. У цьому якраз була логіка, бо якщо ми цього не пишемо, тоді теоретично можуть застосовувати будь-які, які не визначені законом. Ми ж хочемо навпаки зробити вичерпний перелік законів. Дякую. Дякую вам. Я ставлю на голосування поправку 1664. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати.

Шановні колеги, ми всі розуміємо, що Вищий антикорупційний суд створений лише для топ-корупціонерів. Але на місцях міський голова чи губернатор є не меншими топ-чиновниками, ніж міністри чи депутати, тому пропоную встановити, що надзвичайно нечастих справах про адміністративні корупційні правопорушення, результатом розгляду яких може стати позбавлення посади посадовою особою, судом апеляційної інстанції є Вищий антикорупційний суд. Такі справи слухаються одноособово. За минулий рік таких справ набралося близько сотні. Але в ситуації, коли по суті на кону посада міського голови чи голови адміністрації не можна залишати справу на місцях, необхідно її передавати до абсолютно відрізаного від місцевих реалій суду, це можна уникнути при голосуванні за нашу правку. Дякую, шановний Юрій Віталійович. Справа в тім, логіка, яка підтримана комітетом, передбачає, що підсудність цього суду співпадатиме з підслідністю Національного антикорупційного бюро, антикорупційному бюро, які зараз знаходяться на розгляді в судах, в тому числі місцевих судах і судах першої інстанції, не можуть бути предметом розгляду в цьому суді. Це перше. І друге. Я звертаю вашу увагу, ми про це вже багато разів говорили, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, вона буде здійснювати апеляцію виключно стосовно рішень цього суду як суду першої інстанції. І в цьому логіка якраз цього закону, і система антикорупційного суду і передбачена в цьому законі. Якщо ми зараз допустимо вихід за підслідність і підсудність цього суду, то мені здається, що ми настільки перевантажимо його роботу, що й сенсу створювати такий суд в кінцевому рахунку не буде. Це принципова позиція і Венеційської комісії, і комітет її повністю підтримує. Цей суд має займатися тільки тими справами, які підслідні НАБУ і де він був судом першої інстанції. Дякую. Дякую вам. Я ставлю на голосування поправку 1667. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати. Рішення не прийняте. 1668-а, Власенко. Воно стосується визначення статусу експертів і внесення змін до Кримінального кодексу України. На моє глибоке переконання, ця норма не має жодного відношення до функціонування антикорупційного суду, вона уточнює статус експертів. Чи треба уточнювати статус експертів? Звичайно, так. Чи треба вносити зміни в Кримінальний кодекс? Не знаю, можливо, так, але це точно не треба робити саме цим законом. Це треба зробити окремим законом і системно врегулювати цю проблему. На моє переконання, ця правка не має відношення до суті Закону про Вищий антикорупційний суд. І два слова по попередній поправці. Коли колега голова комітету виступав і сказав, що мова йшла про іншу інституцію в Законі 6011, – ні, мова якраз ішла про інституцію, яка буде обирати, проводити конкурс суддів антикорупційного суду. І це є ключове питання, в тому числі цього закону і нашої дискусії: чи конкурс буде проводити Порошенко, чи незалежний орган. Дякую.

конкурсна комісія – це допоміжний орган при Вищій кваліфкомісії, який допомагатиме їй здійснювати певні повноваження щодо кваліфоцінювання майбутніх суддів Вищого антикорупційного суду. Тому я думаю, що нам треба бути коректними. І в цьому сенсі немає жодного значення, як вона тепер називається: чи конкурсна комісія, чи Громадська рада міжнародних експертів. Назва Громадська рада міжнародних експертів, яку запропонувала "Венеціанка", має, так би мовити, першу чергу звернути акцент про те, що це мають бути іноземці, як би хотілося "Венеційці", з великим досвідом, які здатні, дійсно, як допоміжний орган допомогти ВККС у здійсненні таких надважливих повноважень.

Комітет висловив свою позицію і передав мені її конфіденційно. Отже, колеги, ставлю на підтвердження правку 1668-у. І комітет просить її підтримати. Отже, хто підтримує комітет голосує за цю правку. Прошу проголосувати.

Рішення не прийняте. 1669-а, Сергій Власенко. 11:14:17 ВЛАСЕНКО С.В. Ситуація абсолютно аналогічна. Знов в цей законопроект нам вкрапляють абсолютно норми, які не мають відношення ані до функціонування, ані до створення антикорупційного суду. І знов впихують норму, яка стосується більш чіткої регламентації, уже в цьому випадку в кримінальному теж кодексі, статусу експерта. Я ще раз підкреслюю, статус експерта треба більш чітко прописувати, його відповідальність треба більш чітко прописувати. Можливо, треба вносити зміни в Кримінальний кодекс, можливо, ні. Але це треба дискутувати окремо від питання питання створення антикорупційного суду. І жодного відношення ця норма до функціонування, створення незалежного антикорупційного суду, немає. А основна дилема Закону про антикорупційний… Одна із основних дилем Закону про антикорупційний суд - це хто буде формувати цей суд: чи Петро Порошенко, чи незалежний орган. Якщо це буде робити ВККС, то це тотожно Петрові Порошенко. По-іншому, на жаль, в нашій країні це не функціонує. Дякую.

і вона була підтримана і комітетом, і Венеціанською комісією. Логіка цих правок полягає в тому, щоб в будь-якому кримінальному процесі, в тому числі і в тому, що стосується антикорупційних справ, щоби експерт, давав свідчення, тобто був допитаний, тільки слідчим суддею в судовому засіданні. Це логіка цих правок, яка в принципі комітетом підтримується. І жоден з присутніх, і Венеціанська комісія, і будь яких сторін, так би мовити, дискусії, не заперечував проти того, щоби надати можливість слідчим суддям, в тому числі Вищого антикорупційного суду, допитувати Дякую. Отже, ставлю на підтвердження правку 1669-у. Комітет просить її підтвердити і підтримати. Прошу проголосувати. Хто підтримує комітет, голосує "за". Будь ласка.

Шановні колеги! Я перепрошую, Андрій Володимирович, 71-а, вроде бы, моя? ГОЛОВУЮЧИЙ. Ваша і 71-а, і 72-а. Тоді починаємо із 71-ї, будь ласка. Шановні колеги! Ця поправка стосується повноважень судді щодо здійснення правосуддя. Тобто говорить про те, що не може здійснюватись особово… одноособово судочинство щодо посадових осіб та у випадках обов'язкового колегіального розгляду. Тому прошу підтримати. Це 1671. Будь ласка, Руслан Князевич. передбачено в редакції, яка підтримується комітетом. І я не бачу нічого страшного, якщо буде саме в такому порядку здійснюватись судочинство щодо цих високопосадовців. Принаймні так, на думку комітету, є більш логічним і дасть можливість

про що я говорив, юристи пропонують в дужках крім слів "Вищого антикорупційного суду", видалити, оскільки ми прибрали. І написати дальше так, як ми вже обговорили, що Апеляційна палата виключно стосовно судових рішень Вищого антикорупційного суду, ухвалених судом першої інстанції. Ще раз продублювати тут, в цій ситуації. Дякую. Прошу це врахувати… Добре. Ставлю на голосування правку 1671-у. Комітетом відхилено. Хто підтримує правку, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. І наступна – 1672-а. Лапін. Шановні колеги, пропонується все-таки підтримати цю поправку. Це стосується внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, що у кримінальних провадженнях стосовно судді Вищого антикорупційного суду повноваження слідчого судді здійснює колегія суддів Касаційного

Я ще раз на цьому наголошую. Тому давайте ми цю дискусію вже не будемо проводити. І тому редакція буде звучати кінцева така: "Суд апеляційної інстанції – відповідний апеляційний суд, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться суд першої інстанції, що ухвалив оскаржуване судове рішення, а також Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду – виключно стосовно судових рішень Вищого антикорупційного суду, ухвалених як судом першої інстанції". Друзі, це вже вичерпна моя відповідь, я з цього приводу вже не знаю які додаткові коментарі давати. Дякую. Тому прошу членів комітету, які підтримали цю позицію,

Наступна поправка - номер 1674. Народний депутат Власенко. Прошу. 11:20:25 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Оксана Іванівна. Ми знову повертаємося до поправки, яка в той чи інший спосіб торкається в питання системи антикорупційних судів. Я говорив про це вчора, я продовжую говорити про це сьогодні. Я абсолютно не розумію, чому комітет, маючи всі можливості цю ситуацію змінити, до речі, у висновку Венеційської комісії я не побачив жорсткого застереження проти цього, я його ретельно перечитав сьогодні увечері вчергове. Так от я не розумію, чому, маючи по суті два суди суд першої інстанції, суд апеляційної інстанції, комітет підтримує оцю гібридну якусь невідомо яку модель, яка ніколи не існувала в Україні, яка ніколи не застосовувалася в Україні, яка точно призведе до хаосу в питанні роботи антикорупційних судів. Поряд із тим, що комітет також підтримує позицію, що обирати суддів будуть підконтрольні Порошенку ВККС і ВРП, що до відбору кандидатів до складу суддів застосовуються абсолютно суб'єктивні критерії. Все це разом говорить, що цей законопроект не дасть нам незалежний антикорупційний суд, а дасть знов підконтрольний Порошенкові інститут, який,

багато разів проводив, я думаю, що ми залишились на попередніх позиціях. Дозвольте мені, я пропоную врахувати також в пункті 22 слово "загально". Справа в тім, що було написано в першій редакцій "місцевий суд". А ви знаєте, що зараз відповідно змінена назва цих судів – місцевий загальний суд. І тому пункт буде звучати наступним чином: "Суд першої інстанції – місцевий загальний суд, який має право ухвалити вирок або постановити ухвалу про закриття кримінального провадження, а також Вищий антикорупційний суд у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його підсудності цим кодексом, а також апеляційний суд у випадку, передбаченому цим законом". У зв'язку з тим, що помінялася назва судів, дещо термінологія, юристи правильно підмітили. Я прошу таку редакцію, яку я щойно зачитав

Наступна поправка - номер 1675. Народний депутат не наполягає. Наступна поправка - номер 1676. Народний депутат Власенко, прошу. 11:22:59 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Оксана Іванівна. Я не буду припиняти цю дискусію, тому що ця дискусія вкрай важлива для створення реально незалежного антикорупційного суду. Так само, як під час розгляду оцих кодексів смішних, які понаприймали зараз. Ми тоді чотири дні робили спробу свою позицію донести. І нам вдалося донести цю позицію, ну, принаймні до частини українського суспільства. Тому я буду продовжувати говорити про те, що я не розумію навіщо ми… ви схрестили в одному суді, по суті, два суди, які розділені між собою організаційно, фінансово, підпорядкованістю і так далі, але при цьому ви це називаєте одним судом. Я не розумію, навіщо ми це робимо, це все одно призведе в якийсь певний період часу до правових колізій, так само як до правових колізій призведе існування двох Верховних Судів в Україні сьогодні, які вже створенні цією Верховною Радою, я маю на увазі колізії, які вже створені цією Верховною Радою. Тому я прошу підтримати правку 1676. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу комітет прокоментувати. я в принципі цю дискусію, мені здається, зі свого боку максимально, що міг, вичерпав. Я просто хочу сказати, що і по 23 пункту так само юристи пропонують слово "загальних" і комітет техніко-юридично буде враховувати, доповнити це слово. Замість слова "відповідного апеляційного" треба написати "відповідного апеляційного суду, (кома) місцевих загальних судів". І я думаю, що це та пропозиція, яка не повинна не підтримуватись, а повинна підтримуватись як технічне зауваження юридичного управління. Ми їм за це дуже вдячні, вони досить професійно попрацювали над правками. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

Дякую, шановна Оксана Іванівна. У цій правці автори правки, я і Юлія Володимирівна Тимошенко, наполягаємо все-таки на тому, що необхідно ці два суди розділити.

Я ще раз підкреслю, такі речі повертаються, знаєте, такою за теорією юридичного бумерангу, вони потім повертаються. Так само як нам всім повернеться абсолютно невігласький закон, який створив в Україні систему, за якою в Україні існує два Верховних Суди: Верховний Суд України, який знаходиться в стадії ліквідації, і не відправляє правосуддя і Верховний Суд новий, який створили. Тому я проти таких юридичних колізій, тим більше відповідно з тими поправками, які є, всі ці колізії можна прибрати. І це не призведе до якоїсь кардинальної зміни цього закону. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. 11:26:10 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую, Сергій Володимирович, за цікаве запитання нове. Я, з вашого дозволу, ще раз підтверджу позицію комітету. Комітет вважає, що концепція законопроекту відповідно до Закону про Регламент, вона фіксується голосуванням в першому читанні, І в другому читанні ми можемо тільки вносити ті зміни, які вже не міняють концепцію законопроекту. В разі, якщо ми хочемо змінити концепцію законопроекту, то очевидно нам треба було б писати новий закон і з самого початку прописувати ті механізми, які ви в своїх правках запропонували. Я не кажу, що вони неправильні, вони з точки зору вашої концепції абсолютно вірні, і якщо би концепція була інша, вони би мали бути в тілі законопроекту. Але концепція – це питання першого, а не другого читання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-27 Рішення не прийняте. Наступна поправка - номер 1678. Не наполягає народний депутат. 1679, народний депутат Власенко. 11:27:18 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Оксана Іванівна. Ви знаєте. Я пам'ятаю заклики з цієї трибуни проголосувати за цей законопроект в першому читанні із розказками про те, що всі поправки будуть обговорені, всі питання будуть вирішені. так уже дурили цей парламент неодноразово, в тому числі і, на жаль, в питаннях, пов'язаних із законодавством, яке регламентує функціонування судової системи. Наслідки цього на собі відчувають громадяни України, які за 3 роки реформи Порошенка так і не отримали чесного, справедливого, незалежного суду, не отримали єдиної судової практики по найбільш болючих питаннях, не отримали нічого. Тому я ще раз підкреслюю, сьогодні є всі можливості внести зміни, під час другого читання врахувати поправки. Вони не міняють суті закону, вони міняють структуру судів антикорупційних і з цим немає жодних проблем це все можна зробити. Можна або використати правки колеги Юзькової, або використати правки мої і Юлії Володимирівни Тимошенко. Але це повинні бути різні суди. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу комітет прокоментувати. Дякую, Сергій Володимирович, за цікаве запитання. Дозвольте мені… Дякую, я воду не п'ю, дякую. Якщо можна… Справа в тім, що, слідуюче, звичайно можна звинувачувати комітет в тому, що він шляхом неприйняття певних правок не змінив концепцію. Але комітет теж обмежений у своїх можливостях з точки зору Закону "Про Регламент Верховної Ради України". Я не кажу, що під час голосування у першому читанні ця концепція, так би мовити, скажімо, якась була настільки, скажімо так, Вона могла бути предметом дискусії, але після того, як обговорення закінчилося і сесійна зала підтримала таку концепцію, комітет вже не може цю дискусію продовжувати, це не наші повноваження. Це треба було дискутувати, коли розглядалася ця концепція в першому читанні, кожен депутат, кожна фракція Дякую. Прошу голосувати. За-17 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 1764. Не наполягає народний депутат. 1681. Не наполягає. 1682. Не наполягає. 1683. Народний депутат Ємець, прошу. Дякую, шановна Оксана Іванівна. Власне, дорогі колеги, ця правка має привести у відповідність статуси суддів, передбачені цією статтею, якщо ми говоримо про те, що у складі трьох суддів, один з яких має не менше 5 років, то ми таким чином їх штучно розділяємо на два сорти і дві категорії: судді, які мають п'ятирічний стаж і судді, які не мають. Вибачте, це питання треба було вирішувати на стадії конкурсного відбору, а після того, як вони стали суддями, вони мають абсолютно рівні права і повноваження. Тому я пропоную привести у відповідність з статусом кожного з цих суддів цю палату, яка має не ділити на два сорти і дві категорії, відповідно, суддів антикорупційного суду. І, на жаль, я вимушений ставити цю правку на підтвердження. На жаль, чому? Тому що я бачу, що голосів у парламенті, очевидно, недостатньо, але українські виборці мають бачити, хто у парламенті присутній, хто бере участь у засіданні. Прошу підтвердити цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ця поправка номер 1683, прошу комітет прокоментувати. Шановний Леоніде Олександровичу! Це правка, яка… і ви бачите рубрику "комітет не визначився", це серед тих правок, де ми домовилися, що ми не будемо зараз їх розглядати до того часу поки, так би так би мовити, остаточно не проговоримо їх і не продискутуємо. І, зважаючи на ці обставини, я просив би зараз, якщо можна, головуючого ці правки просто не розглядати, поставити їх так, як ми всі решту правки не розглядали з цього приводу, і перенести на кінець дискусії. Я сподіваюсь, що до того часу ми вже визначимося, найдемо той компромісний варіант, який існує, бо це дві взаємопов'язані речі. Те, що сказав Леонід Олександрович, в тому випадку чи треба, чи не треба наявність судді з п'ятирічним стажем в трійці чи не треба? От це дискусія і вона існує. Тобто має бути там хоч одна людина, яка має досвід суддівський чи не повинно бути жодної людини? У світі ніде немає практики, де нема… де би колегія формувалася без суддів. Такого просто не існує, навіть у тих країнах, які нам пропонується взяти за взірець. З іншого боку, з цієї правки походить друга не визначена річ, яка передбачена…

це було написано з метою, щоб сформувати оцю от можливість у кожній трійці суддів. Якщо така можливість буде прибрана, то відповідно такої необхідності вкінці не буде. Тобто, виходячи з цього, дозвольте, якщо можна на цьому етапі цю дискусію не проводити, просто перенести її. Я думаю, що ми знайдемо компромісне бачення, я вже в принципі проговорив і я бачу, що ми можемо вийти на такий компроміс. І тому зараз просто комітет не може сформувати позицію, бо він на цей момент не визначився. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Але, шановний пане голово комітету, я можу оминути ці поправки тільки за згодою Добре. Тоді, з дозволу депутатів… Так це, власне, та сама поправка. Тобто депутат наполягає. Прошу. 1684-а. Народний депутат Голуб. Шановний Руслане Петровичу, ну я переконаний, що ви, як і я, є адептом тотального і неухильного дотримання Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", де кожен народний депутат може наполягати на своїй правці, якщо вона відхилена там, чи комітет не визначився – байдуже яке рішення прийняв комітет. Саме тому я хочу підтримати цю правку, вона дублює те, що щойно сказав ваш перший заступник пан Ємець. Бо ми уже і так достатньо високі кваліфікаційні і професійні вимоги висуваємо до майбутніх суддів Вищого антикорупційного суду, що ми додаткові якісь сортування… я вважаю, що це абсолютно неправильно. Інша справа, я не розумію, а чого 5 років. А чого не 5 місяців або 10 років? Саме тому люди, які будуть працювати у Вищому антикорупційному суді, я вважаю, що це і так є достатньо професійні люди будуть (я просто в цьому переконаний), тому зайвий… чи робити якісь обмеження або робити все можливе для того, щоб всіляким способом блокувати в майбутньому засідання Вищого антикорупційного суду, я би цього б не робив. Будь ласка, 10 секунд.

які можуть брати участь у конкурсі на зайняття посади… судді Вищого антикорупційного суду передбачає наявність 5-річного суддівського стажу. Це звідки… (Шум у залі) Звідси ця цифра з'явилася. З приводу того, що ви кажете. Я не заперечує проти того, щоб ви поставили на голосування. Але якщо ця правка не буде підтримана, вона буде відхилена. А я вам кажу, що в результаті дискусії мені здається, що ми можемо її підтримати в якійсь редакції. І тому мені здається, що на вашу користь було би просто зараз її не губити, бо буде потім неможливо вже до неї повернутися, як до відхиленої правки. Але це ваше право, я на нього жодним чином не зазіхаю відповідно до Закону про Регламент, як ви сказали, оскільки я справді є великим адептом разом з вами цього закону. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наступна поправка – номер 1685. Не наполягаєте. 1686-ть. Не наполягає. 1687-м, народний депутат Голуб. Прошу.

судді Вищого антикорупційного суду, є 5 років. Тому навіщо дублювати це далі в положеннях? Зазначена правка регулює вже порядок розгляду справ на апеляційному рівні. Ми знову намагаємося ввести додаткові якісь обмеження. Саме тому, шановний Руслане Петровичу, я не наполягаю на своїй правці, щоб на голосування, але давайте робити якийсь єдиний систематизований закон для того, щоб не було ніяких різночитань. Я вважаю, що там абсолютно будуть професійні люди. Більше того, рішення приймаються колегіально. Ну і що, що буде один, умовно, мати більший суддівський досвід, а інший не буде. От до чого… Я просто не розумію логіку, чому автор цього законопроекту висував саме таку логіку. Тому знову ж таки, давайте ми систематизуємо, приберемо цю вимогу в наявності мінімального 5 років для того, щоб відбувалося засідання. Дякую. насамперед я хочу сказати, що в тих країнах, де існує практика залучення до суддівського корпусу людей, які не мають стаж професійного судді, така практика існує далеко не у всіх країнах. Але там, де вона існує, ну, наприклад, в Португалії, там категорично передбачено законодавством наявність в трійках, в колегіях, хоча б одного професійного судді з досвідом. Більше я вам скажу, в нас взагалі по Португалії цікава історія, оскільки низка положень Закону про формування Верховного суду визнано Європейським судом з прав людини таким, що порушує відповідні положення. Тому вони досить акуратно і в цій частині витримали це положення. на цьому завершу, якщо скажу наступну фразу. Мені здається, що ця дискусія взагалі немає сенсу, оскільки ми не розуміємо, хто судді чи не судді, в результаті конкурсу будуть обрані, зараз це сказати неможливо. І тому нам треба придумати таку формулу, яка дасть можливість, так би мовити, як правило встановлювати таку річ. А якщо цього не буде по факту, може бути таке, що в результаті конкурсу жодного судді не буде колишнього. Дайте, будь ласка, завершити. КНЯЗЕВИЧ Р.П. Чи навпаки не буде жодного не судді, або меншість буде. І нам треба буде обов'язково сформувати. Тому давайте, якщо можна, цю дискусію перенесемо. Я сподіваюся, що ми найдемо правильне формулювання, яке дасть можливість вийти з ситуації абсолютно правильно. Бо потрібно зберегти і логіку, скажімо, рішень Європейського суду з прав людини, і забезпечити так, щоб суд належним чином функціонував. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наступна поправка - номер 1688. Не наполягає народний депутат. 1689. Не наполягає. 1690. Не наполягає. 1691. Не наполягає. 1692. Прошу, народний депутат Лапін. Шановні колеги, прошу підтримати дану поправку. Доповнюється… Ця поправка доповнює перелік осіб, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження у Вищому антикорупційному суді, та нормою про те, що кримінальне провадження щодо суддів Вищого антикорупційного суду під час досудового розслідування здійснюється колегією суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду у кількості трьох суддів, а в разі оскарження її рішень – Великою Палатою Верховного Суду. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Комітет, прошу. Будете коментувати? Ні. Прошу голосувати. Ви наполягаєте, так? Прошу голосувати.

За-36 Рішення не прийнято. Прошу, народний депутат Ємець, наступна поправка. Ми пропустили одну з поправок. Прошу. 11:40:32 ЄМЕЦЬ Л.О. Шановні колеги, все-таки дозвольте, раз ми цю дискусію почали щодо цього п'ятирічного стажу одного з суддів колегії, то давайте все-таки для того, щоб наші виборці розуміли, про що йде мова, поставимо, ну, якийсь фінал цієї дискусії. знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що обов'язково має бути в складі колегії суддя, в якого є досвід роботи, ми тим самим апріорі визнаємо, що Вища кваліфікаційна комісія під час аналізу кандидатів допустила до перемоги в конкурсі людей, які не мають достатньо професійних навичок для того, щоб вчиняти належним чином судочинство. Я вважаю, що це ми закладаємо вже концептуально якісь хибні речі в законопроект, тому що Вища кваліфікаційна комісія має за обов'язок допустити до роботи суддями Вищого антикорупційного суду лише тих людей, які здатні професійно виконувати свої обов'язки, незалежно від того, працювали вони до цього суддями чи працювали адвокатами, чи є науковцями. Якщо Вища кваліфікаційна комісія пропустить туди людину, яка не може… Прошу, 10 секунд, будь ласка, завершити. ЄМЕЦЬ Л.О. …не може виконувати свої обов'язки, вона порушила свої зобов'язання і функції. Тому я вважаю, що, закладаючи таку норму, ми концептуально допускаємо грубі порушення результату конкурсу. Прошу комітет прокоментувати. І це буде краще, як на мене, професійніший майданчик, тому що далеко не всі розуміють, про що йде мова. Але знову ж таки я вас відсилаю до того, що є вже практика Європейського суду з прав людини, в тому числі і по різних країнах Європи, де досить чітко було вказано, що що рекомендовано на перспективу в тому випадку, де, як експеримент, залучаються не колишні судді до формування суду, все ж таки формувати колегії і палати цього суду в такий спосіб, щоб там були представлені судді з досвідом. питання дискусійне, а ви кажете, що необов'язкове. А я думаю, що, може, якраз навпаки це і допомогло би тим, хто не має жодного досвіду, бо все ж таки суддя має розуміння того, як писати рішення. А це йде мова про досить надзвичайної ваги рішення, надзвичайної важливості. І ті люди, які ніколи їх не писали, вони тільки теоретично мають дотичність до цих процесів. Напевне, їм треба якийсь час для того, щоб адаптуватись, щоб… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-38 Рішення не прийняте. Наступна поправка - номер 1693. Не наполягає народний депутат. 1694. Не наполягає. 1695. Не наполягає. 1696. Не наполягає. 1697. Не наполягає. 1698. Не наполягає. 1699. Прошу, народний депутат Лапін. прошу підтримати. Цією правкою уточнюється, що норма про здійснення кримінального провадження в територіально наближеному суді у разі неможливості утворити склад суду не поширюється на Вищий антикорупційний суд.

частина 13 після слів "має здійснювати кримінальне провадження" доповнити словами, просто слова "крім Вищого антикорупційного суду" пропонуємо не виписати безпосередньо в тексті, а в дужках для того, щоб було зрозуміло, що це є виключення з правил. Тим більше, що саме в такий спосіб і виписаний кримінальний процесуальний закон в інших частинах. Дякую. Я думаю, що це більш зручно для тих, хто буде його застосовувати. Дякую. Наполягаєте? Ні, не наполягаєте. Добре. Наступна поправка номер 1700. Не наполягає народний депутат. 1701-а. Народний депутат Лапін. Ви не наполягаєте?

знаєте, у нас склалась якась така цікава ситуація, коли у нас виявляється, що у нас є якісь поправки, які не треба розглядати, а вони будуть розглядатися кимось потім. Комітет по них не зміг визначитись і при цьому не закликає сесійну залу визначитись з цим, а кажуть, давайте десь, колись, потім щось будемо обговорювати десь. Це в чергове свідчить про те, що, незважаючи на те, що за формою це обговорення відповідає Регламенту, але за суттю, на жаль, це є… це нагадує дуже сильно профанацію так само, як це відбувалося під час обговорення кодексів кодексів наших. Хоча я як автор поправок, як мені здається, ставлю достатньо важливі питання для обговорення. І я розумію, що кожен раз голова комітету все глибше і глибше зітхає, бо насправді немає реальної відповіді чому замість двох судів: суду першої інстанції і суду апеляційної інстанції – створюється єдиний суд, ой, єдина відповідь: от таку ми придумали концепцію. Так давайте придумаємо концепцію, що сонце сходить на заході, а заходить на сході, і це теж буде концепція дуже класна, і…

пункту, цього і того, який з нього випливає, вони є абсолютно два взаємопов'язані. Але я, ще раз кажу, як на мене, це залежить в тому числі від того, який буде механізм відбору і як він, в які строки відбуватиметься, як воно все виглядатиме. спроектувати, хто саме судді чи не судді, в якій кількості і як це буде виглядати за результатами встановленого рейтингу дуже важко. Тому треба виписати такий механізм, який би був найбільш оптимальний. Ми зараз над ним працюємо і, я сподіваюся, зараз не хочу просто про нього говорити, думаю, що сьогодні ми проведемо додаткову дискусію і в нас буде з цього приводу нарада в комітеті, і ми зможемо вийти на якусь модель, яка буде абсолютно оптимальною. Дякую. я не кажу, що народні депутати не можуть ставити на голосування, це їхнє право. Я просто просив би їх, якщо це можливо, в цьому випадку зважити, бо ми можемо найти те рішення, яке в тому числі і задовольнить їх і їхні правки. Якщо ж вони зараз їх поставлять, ну, це їхнє право, але ці правки будуть відхилені і тоді ми зможемо… не зможемо, точніше, відтворити їх ще раз в редакції. Дякую.

За-22. Рішення не прийняте. 1711 поправка. Не наполягає народний депутат. 1712-а. Не наполягає. 1713-а. Не наполягає. 1714-а. Прошу, народний депутат Лапін. Шановні колеги, прошу звернути увагу на дану поправку. Про що вона говорить? Якщо так дослівно, то у разі, якщо кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого проводиться територіальним управлінням Національного антикорупційного бюро України, крім злочинів, які цим кодексом віднесені до підсудності Вищого антикорупційного суду, вчинено у межах територіальної юрисдикції місцевого суду за місцем знаходженням відповідного територіального управління Національного антикорупційного бюро України, то кримінальне провадження здійснює суд найбільш територіально наближений до суду

по суті, як кажуть, врахували вашу правку, оскільки просто такої рубрики немає по суті, тому ми її, так би мовити, не врахували. Але ми просто-на-просто її врахували в дужках в іншій редакції. І от я хочу зачитати, як воно буде. Ви пропонуєте те саме, тільки ми пропонуємо його в дужках. Ми пропонуємо, що частину третю після слів "досудове розслідування, якого проводилося територіальним управлінням Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами і взяти в дужки "крім злочинів, (кома) які цим кодексом віднесені до підсудності Вищого антикорупційного суду". Таким чином, як на мене, по суті ваша правка вирішує, знаходить своє місце в остаточній редакції, тільки вона по-іншому виписана. З точки зору нашої, вона більш відповідає техніко-юридичній техніці написання, в тому числі кримінально-процесуального закону, оскільки він в багатьох в багатьох в своїх частинах містить такі виключення саме в дужках. Тобто ідеться не про те, що це в тексті не зазначається, а для того, щоб було, напевно, так… Напевно, автори вирішили, що винятки будь-які мають писатись в дужках для зручності в користуванні, в тому числі цим кодексом, оскільки так, візуально, набагато легше зрозуміти сенс відповідного положення. Тому, виходячи з загальної концепції Кримінально-процесуального закону, пропонується і далі в такому контексті виписувати правки. Дякую. Дякуємо за роз'яснення голові комітету по поправці 1714. Комітет її відхилив. В той же час Ігор Лапін автор поправки наполягає на голосуванні. Ви погодилися? Я перепрошую. добре, що в нас відбувається по деяким поправкам конструктивне роз'яснення і дискусія. Наступна поправка 1716, народних депутатів Юлії Тимошенко і Сергія Власенка. Будь ласка, мікрофон пану Власенку. Дякую, шановна Ірина Володимирівна! Ви знаєте, я все-так хочу повернутися до питання, яке ми обговорювали під час попередньої поправки. Я не зовсім розумію, що це за процедура, яку пропонує нам комітет, що вони по певних поправках не визначились. Зараз сидить тут Верховна Рада України, яка є єдиними сувереном, який може визначитись по цих поправках, але при цьому нам кажуть - ні. Потім хтось, комітет, забере ці поправки знову до себе, знову про щось буде визначатися, і знову ці матеріали не потрапляють до сесійної зали, депутати не зможуть висловитись щодо цих поправок. Ця процедура не передбачена Законом про Регламент, я наголошую на цьому публічно. І якщо ця процедура буде здійснена, я змушений буду звернутися до правоохоронних органів з цього питання, про що заявляю вже зараз, під стенограму, на засіданні Верховної Ради. А поправка стосується дворівневої системи судів, суд першої інстанції окремо, суд апеляційний, я маю на увазі функції якого виконує Вищий антикорупційний суд, повинен бути окремо. Дякую. Дякуємо. Буде коментар? Будь ласка, пане Руслане. 11:53:04 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Сергій Володимирович, я не знаю, це ваше право звертатись до правоохоронних органів, тільки я не знаю, в чому вина комітету. Велика кількість законопроектів, які розглядалися в сесійній залі різними комітетами, передбачали засідання комітетів під час розгляду законопроектів. І комітети уточнювали

потім визначався після прийняття закону, я це категорично спростовую. Все буде так, як передбачено відповідно Закону про Регламент, нічого на себе комітет не хоче брати додатково. Безумовно, сесійна зала і сама може визначитися з цих питань, але, я бачу, що вона не може визначитися, тому що жодна правка не підтримана. І тоді у нас відкривається вікно, коли по якійсь правці немає ніякого ніякого рішення. І тому комітет готовий, якщо буде така воля сесійної зали, буде доручення, ми готові зібратися і запропонувати своє бачення чи воно буде підтримано сесійною залою, це питання до сесійної зали. Але це жодним чином не означає, що ми позбавляємо депутатів чи сесійну залу можливості визначатися, навпаки, ми закликаємо… закликаємо їх визначатися, в тому числі і з цього приводу, оскільки це їхнє конституційне право. Я тільки, дозвольте мені, скажу, що в 33 статті так само, в першій частині і в другій замість, в першій частині пропонується юридичним управлінням "місцеві" доповнити "загальні суди", а далі в другій частині слово "відповідні" прибрати, оскільки воно вже тоді буде зрозуміло, що йде мова про загальні. Це правка, яку комітет буде підтримувати, як техніко-юридична, яка запропонована юридичним Дякую. Сергій Власенко завжди наполягає на голосуванні своїх поправок, в тому числі після коментарів голови комітету. Тому, не порушуючи цю традицію, ми ставимо на голосування поправку 1716, прошу визначитися.

30 голосів "за". Поправка відхиляється. Наступна, так само, поправка народних депутатів Тимошенко, Власенка. Будь ласка, мікрофон пану Сергію. 1717 поправка. 11:55:19 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Ірина Володимирівна. Ви знаєте, логіка шановного пана голови комітету про те, що до мене порушували закон і я буду так само порушувати закон є, очевидно, хибною. Я хочу нагадати, що згідно з Регламентом, якщо у вас з'являються у комітеті нові поправки, ви за три дні зобов'язані про це проінформувати депутатів, роздати відповідні порівняльні таблиці і зробити всі необхідні дії, передбачені Регламентом. А потім ми дивуємося, чому до нашого парламенту нема поваги, тому що самі порушуємо Регламент і робимо вигляд, що це нормально, це абсолютно ненормально розглядаємо ми зараз. І я ще раз хочу сказати, нам неважливо прийняти закон до четверга, як тут нам розказують багато людей, які не зовсім розуміють, про що вони говорять. Нам важливо прийняти такий закон, який забезпечить неупереджено чесне формування складу суду, який забезпечить незалежність цього суду, який забезпечить можливість цьому суду виноси чесні і справедливі рішення, а не робити цих суддів маріонетками Порошенка. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо за поправку 1717. Будь ласка, прошу визначатися.

За-34 Поправка відхиляється. Наступна поправка - 1719 народного депутата Пташник. Вона була врахована частково. Депутат Каплін вимагає поставити на підтвердження. Будь ласка, мікрофон пану Капліну. І в контексті даної правки я б хотів зробити заяву. Ми вважаємо, що прийняття рішення про створення антикорупційного суду є головною задачею парламенту цього скликання. І для того, аби максимально пришвидшити цей процес і припинити цей анонізм із прийняттям правок, я знімаю абсолютно всі свої наступні правки з тим, щоб ми завтра змогли прийняти відповідне рішення. І хочу звернутися до наших колег з Міжнародного валютного фонду. Закон буде в українській редакції, і ніхто з-за кордону не буде керувати українськими суддями. І якщо ви хочете, щоб країна коли-небудь повернула вам борги, ви не доведете цю країну до дефолту. Будь-який шантаж буде коштувати дорожче Міжнародному валютному фонду і всім іншим псевдопартнерам нашої держави, які привели до краху і катастрофи економіку нашої країни. Ми – за антикорупційний суд, і я знімаю всі правки, аби він був вже завтра. Ви наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте. Наполягаєте на голосуванні? Ні. Добре. Отже, 1720 правка. Не наполягає. 1721-а. 1721-а, Тетерук. Будь ласка. У моїй правці йдеться про те, аби в статті 33, дріб, 1 "Предметна підсудність Вищого антикорупційного суду"

злочин, який здійснюється в корупційній такій складовій не має застосовуватися до службовця категорії А, а не використовуватись до службовця інших категорій. Ми маємо встановлювати чіткі правила, перед якими будуть відповідати всі причетні до скоєння корупційних оборудок, а не сегментувати наше суспільство по категоріях. Це на мій погляд, є неправильним. І тому я прошу поставити її і врахувати повністю. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, пане Руслане. Дякую пане Андрію. Я хочу казати вам, що комітет погодився з вашою логікою. І ваша правка просто стосувалася тієї редакції, що була проголосована в першому читанні. Якщо подивитися зараз на четверту колонку редакції, яку пропонує комітет, то ви там побачите, що 366 зі значком 1 підпадає повністю. І взагалі йде мова про те, що якщо буде хоча б одна з умов, передбачених пунктом 1-3 частини п'ятої статті 216 КПК, то це буде чітка підсудність цього суду. Йде мова про ті статті, я нагадаю, що таке… про що йде мова, коли ми говоримо про про 216-у КПК – це три ознаки: перша ознака – це службові особи, про які ви сказали; друга ознака – це наявність суми більшої ніж 500 мінімальних прожиткових мінімумів для працездатних осіб; і третя – якщо злочин, передбачений 369-ю вчинений до тих осіб, які передбачені в першій частині.

Тому комітет вам дякує за вашу позицію ми її підтримали дещо в іншій редакції, але я думаю, що ви би, якщо можна не на полягали на голосуванні або зняли своє застереження. Дякую. правка Тетерука була врахована частково. Він наполягає, щоб була врахована повністю. Якщо ця пропозиція не підтримується, то і лишиться редакція комітету, власне. Отже, хто за тим, щоб поправку 1721 підтримати повністю, прошу проголосувати.

Рішення не прийняте. Тепер, колеги, визначаємо, на якій правці, з якої правки ми продовжимо. 22-а. 23-я. Народний депутат Острікова продовжить нашу роботу після перерви о 12:30. Я прошу автора правки… 1724-а. Група депутатів, яку буде представляти Тетяна Острікова. Будь ласка, да. Отже, я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12:30 ми продовжуємо нашу роботу з правки 1724. Дякую.

Отже, час, відведений Регламентом для перерви, завершений. Я запрошу в зал народних депутатів, голову комітету.

Отже, ми завершили на правці 1724. Я далі буду називати правка і авторів прошу зголошуватись. Наступна – 1725-а. Дякую, шановний пане Голово Верховної Ради України. Я вважаю, що це, можливо, найкритичніша правка з всього законопроекта, яка визначає підсудність майбутнього Вищого антикорупційного суду. Руслан Петрович, а от… Ну, я не побачив улюблену статтю наших корупціонерів – 191 стаття Кримінального кодексу України. Власне, більшість справ, які стосуються корупції, проходять саме по цій статті. Саме тому я разом зі своєю колежанкою Світланою Петрівною Заліщук пропонуємо чітко, без всяких там завуальованих, як ви попередньому автору правки пояснювали, визначити, що підсудність Вищого антикорупційного суду визначається за справами, які підслідні Національному антикорупційному бюро, а також підслідні, в майбутньому, Державному бюро розслідувань. Тому вважаю, що це абсолютно чітка позиція і просив би колег підтримати, щоб дійсно наповнити нормальної якості, ефективності Вищого антикорупційного суду. Дякую щиро. Прошу підтримати. Якщо виходити з вашої логіки, то треба залишати те, що було в першому читанні, де якраз давалась можливість і ДБР теж розслідувати ці злочини. Тут якраз ви бачите в четвертій колонці узгоджену позицію в тому числі з Венеційською комісією, яка передбачає, що 45-ї і відповідно статті, а також статті 206 зі значком 2, 209, 211 і 366 зі значком 1, це нові статті, що стосуються декларування вже, вони всі в разі, якщо хоча б одна з умов передбачена пунктами 1-3 статті 216. Тобто, якщо це суб'єкт, про який ви сказали, передбачений Законом "Про запобігання корупції", якщо сума понад п'ятсот прожиткових мінімумів для працездатних осіб і якщо є злочин, скоєний по 369-й щодо осіб, передбачених в пункті 1, то це виключно підслідність НАБУ. Зважаючи на це, незважаючи на те, який орган веде цю справу, а це, дійсно, проблема ви знаєте, що з чого випливає. Тому що у нас в минулому році не всі справи… ГОЛОВУЮЧИЙ. які підслідні НАБУ. Ви пам'ятаєте цю історію, коли НАБУ, в тому числі, просило Верховну Раду, і ми з вами в комітеті погодились на те, щоб ті справи, які, в тому числі розслідували інші правоохоронні органи, а це прокуратура, поліція, Служба безпеки, залишилися, але є підслідними НАБУ, залишились в цих органах. І це справи, які ще розслідуються, а також, ну, уявіть собі, це вже десятки тисяч справ, які є в судах. І тому, щоб так, би мовити, відсікти ці справи…

передав її для розслідування іншим органам. У нас таких випадків, на жаль, чи на щастя, не знаю, скажімо так, таких випадків достатньо. І в тому випадку, якщо ми не пропишемо таку формулу, це означає, що ті самі підслідні НАБУ справи, які розслідує, наприклад, Національна поліція, чомусь мають йти в загальний суд. Ну, давайте вже тоді логіку тримати. Це вже питання не до закону, закону, а до САП, чому вони так вирішують. Це, напевно, ну, коректніше у них спитати. Але, раз вони справу, підслідну НАБУ, передають іншому органу та, незважаючи на те, хто розслідуватиме цю справу, це буде точно підсудність Вищого антикорупційного суду. Давайте на цьому базуватися. І я би дуже просив сесійну залу в цій частині домовленості Ви наполягаєте на голосуванні, правда ж? Я ставлю на голосування поправку 1726. Комітетом вона врахована частково. Пан Голуб наполягає, щоб вона була врахована повністю. Хто за те, щоб вона була врахована повністю, прошу проголосувати.

25-у я вже називав. Добре, добре. Отже, 27-а правка Лещенка. Можливо, знову в нас у таблиці якісь труднощі, давайте звіримо. 27-а – це правка Лещенка. І перегляньте по тій таблиці, що є у Сергія Власенка. Будь ласка, пане Сергію, 1 хвилина. Насправді я, як робили колеги, відмовлюся від своїх правок для того, щоб цей процес не затягувати і полегшити життя нашому доповідачу. Але цю хвилину хочу присвятити тому, щоб українські громадяни, які дивляться парламентське засіданні або слухають, розуміли, що відбувається. Насправді як би була політична воля Адміністрації Президента, ми б зараз не закон приймали вже четвертий день, а вже мали б багато вироків, якби ми цей суд створили ще минулого року, як це передбачалося і як це мало бути зроблено. Але оскільки політичної волі в Адміністрації на Банковій немає, то весь минулий рік ми цей суд саботували, спеціально вносив Президент законопроект, який не відповідає Венеціанській комісії. Зрештою тільки зараз дійшли руки. Все робиться для того, щоб суд цей не запрацював до виборів Президента. Це ганьба. І це ще раз привід міняти політичну еліту в країні. Дякую за увагу. Будь ласка, пане Руслан. та узгоджена позиція щодо підсудності цього суду, вона є, як на нас, абсолютно оптимальною і не викликає заперечення ні в наших міжнародних партнерів, ні в Венеційської комісії, не в більшості депутатів сесійної зали. Дякую вам за підтримку. Ви наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте. Наступна - 1728-а. 25-а. Ємець, будь ласка. 25 поправка стосується одного з тих питань, на яких наполягає в своїх рекомендаціях Венеційська комісія це питання підслідності Вищого антикорупційного суду. Власне, в чому були застереження. В тому, щоб не поховати Вищий антикорупційний суд під масивом різноманітних справ, які будуть, ну, або малозначущими, або на меті матимуть просто не дати можливість антикорупційним суддям ефективно виконувати своє завдання. Тому я би хотів висловити застереження щодо 500 мінімалок, передбачених цією статтею, оскільки шкода визначається реальна лише вироком суду, а до цього це є лише теорія або домисел слідчого, як він вважає, можливо, було заподіяно шкоду. Це дає можливість для слідчих маніпулювати цими розмірами і тим самим нагрузити Вищий антикорупційний суд серйозним масивом справ, з яким йому буде складно впоратись. Тому прошу зважити теж на цю особливість. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування правку 1725 народного депутата Ємця, яку комітет врахував частково, але автор наполягає, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує автора, прошу проголосувати. Голосуємо, 1725-а.

48 – за. Ми можемо повернутись і динамічно продовжити голосування за дану правку. Отже, називаю наступну. 1728-а.

Німченко, фракція "Опозиційний блок". Шановні колеги, шановний Головуючий, я прошу не розглядати цю поправку для того, щоб зберегти час, але хочу за цю хвилину вас сказати наступне. Що не треба бути законодавчим флюгером і крутити висновками Венеційської комісії, як це зараз було. Подивіться, будь ласка, де були висновки Венеційської комісії щодо порушення прав громадян по законам по декомунізації, по люстрації, і де були порушення про права громадян право на свободу і волю по реінтеграції? Є висновки з цього приводу Венеціанської комісії ви їх проігнорували і ішли на порушення прав. І наступне. В даному випадку, я повторюю, порушується стаття 5, 6 і 17 Конституції. Тут деякі викривачі дуже багато нам вели мову про 30 секунд, будь ласка. а Конституція зобов'язує 17-а, подивіться. Забезпечення суверенітету – це забезпечення і суверенітету на управління державними справами, це виключні повноваження українського народу і його представників. А ми що, хочемо на сьогоднішній день розірвати судову… Ви наполягаєте на голосуванні? Ні. Так, добре, тоді йдемо далі. 1744-а. Автор не наполягає. 1745-а. Будь ласка, Тетерук Дякую, шановний пане Голово! Я наполягаю на тому, щоби правка, яку комітет відхилив, була прийнята. Тому що вважаю, що ми маємо уникнути якогось інакшого що треба робити, аніж діяти згідно тих правил, які встановлені. І тому в мене якраз і було подано правку, що в частині другій статті 33 КПК України в редакції проекту закону, після слів "Вищого антикорупційного суду" доповнити словами "згідно з правилами", щоб ми чітко зрозуміли, згідно чого ми будемо діяти. Тому я прошу підтвердити, поставити цю правку, щоб вона була врахована. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Руслан. Дякую, шановний пане Андрію. Ми виходили з того, що правила, як ви кажете, це має бути закон, Кримінально-процесуальний закон, тобто вони мають керуватися тільки нормами Конституції і закону України. Інші якісь додаткові правила, які не передбачені законом і Конституцією України, на думку комітету, не повинні використовуватись суддями під час розгляду кримінальних проваджень – це позиція комітету. Зі свого боку, дозвольте мені сказати, що в частині третій юридичне управління пропонує техніко-юридичну правку. Там просто неправильне посилання, там є посилання на абзац другий частини тринадцятої статті 31-ї, його треба виключити. І залишити тільки редакцію таку: "Крім випадку, передбаченого абзацом сьомим частини першої статті 34 цього кодексу". Дякую. Це техніко-юридична правка, ми його враховуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Але автор наполягає на голосуванні і я ставлю на голосування правку 1745.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

Дякую, пане Голово. Так, в частині другій статті 33 КПК України (у редакції проекту закону) слова "частиною першою" замінити словами "частини першої", тоді ми зберігаємо те сенсовне наповнення, яке має бути, а не приймати законопроект з помилковими тезами, які ми закладаємо одразу. Тому прошу врахувати мою правку і поставити її на підтвердження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, пане Руслан. Пане Андрію, якщо ви подивитесь праву колонку, то ми врахували редакційно, ми просто не описували вже як окрему правку і ви подивіться, будь ласка, кінцівку "до підслідності Вищого антикорупційного суду, відповідно до частини першої". Тобто це літредактори Верховної Ради нам рекомендували зробити, ми просто автоматично це зробили, і тому вважали за недоцільне його виокремлювати, оскільки, на нашу думку, це техніко-юридична правка взагалі орфографічного характеру. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Андрій, то я не ставлю на голосування. Так, є виправлено і воно зазначено чітко. Дякую за розумію. 1747-а. Не наполягає. 1748-а. Не наполягає. 1749-а. Не наполягає. 1750-а. Голуб, будь ласка. Дякую, шановний пане головуючий. Я пропоную абзац третій пункту "д" підпункту 2 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положень" законопроекту викласти у наступній редакції: Інші суди, визначені цим кодексом, не можуть розглядати кримінальні провадження щодо злочинів, які віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду (крім випадків, передбачених абзацом сьомим частини першої статті 34 цього кодексу)". Суть цієї правки полягає в тому, щоб прибрати із запропонованого тексту до другого читання посилання на те, що можуть розглядатися справи також ті, які передбачені абзацом другим частини тринадцятої відповідного кодексу. Я вважаю, що ми таким чином зможемо більш дієво наповнити ефективним механізмом справи, які будуть розглядатися Вищим антикорупційним судом і не можуть бути розглянути в порядку іншого судочинства. Шановні колеги, я прошу підтримати мене. Дякую за увагу.

домовилися і врахували її, і в тому числі техніко-юридично те, що юристи запропонували воно вирішує це питання. Я ще раз хочу звернути вашу увагу, йде мова про те, що на перспективу після створення цього суду всі я розумію, що є небезпека, що будуть передаватися іншим органам і зможуть уникнути цієї підслідності, зараз це зробити буде неможливо, тому що будь-яка з ознак, передбачена це підслідне НАБУ. Все… що це підслідне НАБУ і підсудне Вищому антикорупційному суду. Зараз цієї проблеми вже немає, вона вирішена в правій колонці тією погодженою частиною, за яку ми разом з вами, я вважаю, абсолютно вірно проголосували на комітеті. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, так? Отже, я ставлю на голосування правку 1750, комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. Колеги, ми мали почати нашу роботу з 1724 правки. Я не буду говорити, чому ми з неї не почали нашу роботу. Не скажу. Будь ласка, одна хвилина Острікова. Пане Руслане, це винятковий випадок.

Фракція "Самопоміч" наполягала у своїх поданих поправках, яких є всього лише 61 з тих 2 тисяч, що до підсудності Вищого антикорупційного суду мають відноситися лише злочини, досудове розслідування яких здійснюється Національним антикорупційним бюро. І також це злочини, які відносяться до підслідності Державного бюро розслідувань згідно з 216 статтею Кримінально-процесуального кодексу, які вчиняються, власне, детективами НАБУ. Ми бачимо, що наша поправка врахована частково. тому у мене до вас, пане Голово, питання. В якій частині врахована наша поправка? І дайте, будь ласка, відповідь нам і суспільству, які злочини дуже чітко будуть належати до підсудності Вищого антикорупційного суду. Р.П. Дуже дякую, пані Тетяно, за запитання. Я ще раз хочу звернути увагу. Справа в тім, що ми врахували частково в тій частині, що всі злочини, які підслідні Національному антикорупційному бюро, будуть підсудні цьому суду. Чому це важливо?

підслідні НАБУ, так би мовити, справи розслідує НАБУ. Такі випадки є. САП передає їх правоохоронним органам і іншим, це права САП за законом. А також це стосується тих випадків, коли підслідні НАБУ справи за нашою правкою, яку ми прийняли під час прийняття кодексів, залишились в інших правоохоронних органах, які розпочали їх розгляд до створення НАБУ. Це – частково прокуратура, частково Національна поліція і відповідно СБУ. Тому виходили з того, що якщо хоча б одна з ознак, що це підслідна справа НАБУ, то це предмет підсудності Вищого антикорупційного суду, незалежно від того, який з органів… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд. КНЯЗЕВИЧ Р.П. …чи дорозслідує у зв'язку з тим, що він почав розслідувати раніше, ніж НАБУ було створено, чи САП визначився, що він підслідну НАБУ справу має розслідувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Це було конструктивно. Отже, наступна -1751-а. Не наполягає. 1752-а. Не наполягає. 1753-я. Не наполягає.

Дякую, Андрію Володимировичу. Насправді дискусія про підсудність Вищого антикорупційного суду є вкрай важливою. мій аналіз того, що пропонував комітет принаймні до другого читання, не зовсім відповідає тій позиції, яка зараз задекларована головою комітету, але якщо комітет прийняв таке рішення, то це абсолютно правильне рішення. Є єдина технічне питання: а що робити зі справами, які об'єднані в одне провадження із справами, які мали би бути підслідні НАБУ, але по злочинах, які не підслідні НАБУ? Тобто ми знаємо, що бувають такі штучні об'єднання, бувають, коли, знаєте, до корупційної справи довіском об'єднують речі, які, в принципі, необ'єднувані, але об'єднують в одне провадження по низці злочинів, які не повинні були би бути підслідністю Національного антикорупційного бюро, а відтак не повинні були би знаходитись у підсудності і Вищого антикорупційного суду. Що з цим робити, шановний пане голово комітету? Дякую.

Якщо цю ситуацію буде створювати САП, а ми розуміємо, що тільки вона може створювати такого роду ситуацію, тому що вона визначається щодо органу, який буде підслідний, напевно, вона тоді має зважати на те, що якщо буде хоча б один з елементів підслідності НАБУ, то в такому випадку ця справа чітко піде як підсудна Вищому антикорупційному суду. Як зараз спроектувати цю ситуацію і яку відповідь мені вам дати, я вам не можу таку відповідь дати, тому що це дуже гіпотетична ситуація. І будемо дивитися, як воно буде на практиці. Дякую. Народний депутат Власенко наполягає на голосуванні. Прошу голосувати. За-17 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 1761. Не наполягає народний депутат. Наступна - 1762. Не наполягає. 1763. Прошу, народний депутат Різаненко. Моя правка врахована частково, але я хотів би дещо прояснити. Вона стосувалась також підсудності суду, визначено було статті, які повністю це статті НАБУ, для того, щоб не було різночитань. Це один аспект. Але інший також передбачав, що кваліфікацію по розміру, не кваліфікацію, а підсудність по розміру. І це в дійсності було в тому числі і прохання самих НАБУ та САП, тому що їм часто приходиться займатись якимись депутатами, там, обласної ради, по злочинам 5-10 тисяч доларів, і ресурси відволікаються неймовірно. Саме вони хотіли того, щоб займатись великою корупцією, саме для цього ці органи і створювались. Тому мною було запропоновано 1500 мінімальних прожиткових, мінімальних оплат праці, це десь приблизно 100 тисяч доларів. І вона саме в частині розміру, наскільки я розумію, неврахована. Я хочу, щоб ви озвучили позицію комітету, а далі визначились з тим, голосувати, чи не голосувати по цій правці.

в законодавстві про запобігання корупції тощо. Виходячи з цього зараз збільшувати цю суму… Ну, 500 мінімальних прожиткових мінімумів для працездатних осіб це і так, ну, майже мільйон гривень, якщо ми його втричі збільшуємо, то постане питання щодо того, я так розумію, може постати питання щодо того, що досить велика сума, скажем, не буде підсудною відповідно органам по боротьбі з корупцією і антикорупційному суду. Тому наш комітет не визначився з цього приводу. Але, якщо сесійна зала вважає, що це допустима річ бо вона, ну, є досить чутливою, то, ну, комітет прийме позицію Верховної Ради.

За-17 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 1764. Народний депутат не наполягає. 1765. Дякую, шановна Оксана Іванівна. Ви знаєте, тут деякі колеги знімають свої правки. Це, звичайно, їх святе право і ніхто на цьому не наполягає. Але я свої правки готував разом з Юлією Володимирівною Тимошенко для того, щоб покращити цей закон. А відтак буду боротись за покращення цього закону до останнього. Коментуючи попередню мою поправку, шановний пан голова комітету сказав, що ми розглядали гіпотетичну ситуацію. Ситуація абсолютно негіпотетична. Так, за моєю заявою САП порушила справу про корупцію Порошенка і його оточення, але передала чомусь на розслідування в СБУ. У мене просте питання, а якщо вони, СБУ, додадуть до цього, я не знаю, щось про тілесні ушкодження, щось про вбивство хто буде, який суд буде розглядати це питання? Чи антикорупційний, чи суд загальний, виходячи з того, що це буде об'єднана справа, в якій буде багато епізодів? І чому це питання не вирішено в цьому законопроекті? А ця моя поправка стосується знову питання роз'єднання двох судів. Дякую. Дякую. Чи буде комітет коментувати? Ні. Прошу голосувати. За-17 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 1767. Прошу, народний депутат Сидорович. Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, ну, коли ми говоримо про створення Вищого антикорупційного суду, він або буде такий, яким він має бути, або він просто суспільству не потрібен. Або там будуть не лише професійні, а так само повністю, абсолютно, на 100 відсотків доброчесні судді. Або в іншому випадку сенс його існування недоцільний. Якщо ми все ж таки створимо такий суд, ми вважаємо, абсолютно недоцільно, абсолютно недоцільно передавати справи по суддях такого Вищого антикорупційного суду на розгляд інших судів. Це руйнує саму логіку створення такої відповідної інституції. Тому відповідно поправки 1767,

Дякую. Просимо комітет висловитися. 13:03:34 КНЯЗЕВИЧ Р.П. В принципі, ми вже дискусію проводили вище. Я думаю, що позиція комітету зрозуміла, хай сесійна зала визначається. Якщо сесійна зала підтримає, комітет тоді прийме позицію парламенту.

За-30 Рішення не прийнято. 1770-а.

Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Дві поправки: 1778-а і 1782-а. Знову ж таки ми говоримо про питання щодо направлення кримінального провадження з Вищого антикорупційного суду до іншого суду. Ми з "Самопоміччю" ще раз наполягаємо на тому, що справи. Які є підсудні в Вищому антикорупційному суді повинні завершуватися у Вищому антикорупційному суді, не передаватися з першої інстанції в апеляцію, тому що це руйнує саму структуру того антикорупційного кримінального судочинства, яка закладається самою філософією. Тому ми наполягаємо у пункті 2: у підпункті "е" підпункту 2 пропонованої редакції статті 34 Кримінального процесуального кодексу України абзаци сьомий та восьмий виключити. Це є розділ VI "Прикінцевих та перехідних положень" законопроекту. Просимо підтримати. Я можу тільки звернути увагу Руслана Михайловича як члена комітету, що, в принципі, в першу чергу, йде мова про той випадок, коли за клопотанням сторін відповідно такого роду рішення Вищий антикорупційний суд допускає. Тому в цьому випадку, якщо, не підслідно чи не підсудно їм, в тому випадку, якщо дійсно, ну, ми ж можемо допускати, що от якісь певні речі є так неоднозначні. В тому числі такі випадки можуть вирішуватись самим судом в разі, якщо є клопотання сторін про те, що це не підслідно, не підсудно відповідно суду. І на власний розсуд протягом п'яти днів має визначитись чи, справді, це відповідає його підсудності чи ні. Якщо не відповідає, то в нього є право передати тому суду, якому належить розглядати відповідно підсудні справи. Це його право і, мені здається, таке право за ним має залишатися. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати. Поправка номер 1778 спочатку.

Ми зараз вернемося. Народний депутат Сидорович озвучив відразу дві поправки, тому ми по них визначимося і повернемося до попередніх. 1779 поправка. Прошу. Ви будете виступати? Народний депутат Тетерук. Прошу. 13:08:20 ТЕТЕРУК А.А. Дякую, шановна пані головуюча. Йдеться про питання про направлення кримінального провадження з Вищого антикорупційного суду до іншого суду вирішується колегією у складі 5 суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду за поданням складу суду, визначеного для розгляду кримінального провадження, або за клопотанням сторін не пізніше 5 днів з дня винесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала. В моїй правці було в останньому абзаці частини третьої статті 34 КПК України слово "складу" після слів "за поданням" виключити. Чомусь правку було відхилено, а потім кажуть, що було враховано. Я прошу підтвердити і поставити її на голосування. Дякую. Ви будете коментувати? Прошу пане голово комітету. 13:09:12 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Тут який механізм передбачений? Передбачено зумисно механізм, що таке рішення при передачі справи Вищому антикорупційному суді має прийматися колегією у складі не менше п'яти осіб, тоді як для розгляду звичайної справи, колегія становить три особи. Для того, щоб не трапилося так, що ці три особи, умовно кажучи, розглядаючи справу, дійдуть до якогось такого висновку, що їм за клопотанням сторін варто передати, ще два колеги (не обов'язково ця трійка має входити до цієї колегії, це може бути колегія з нових суддів) вважатимуть, що такого роду їхнє твердження є безпідставним, то механізм подання означає, що вони в цьому випадку не прийматимуть самі рішення, а вноситимуть подання до більшої палати, ширшої, яка має відповідно на підставі цього подання прийняти рішення. Якщо ж забирати механізм подання, інститут подання, то не буде тоді зрозуміло, в який спосіб ця Велика Палата має ці справи сама висмикувати, як вона має визначатись. Тому, якщо можна, ми би просили вас не наполягати. Це правильний, логічний механізм, щоб не давати приводів для суддів, щоб якимось чином в меншій колегії… Дякую. Пане Тетерук, ви не наполягаєте. Добре. Наступна поправка - номер 1780. Не наполягає народний депутат. 1781-а. Не наполягає. 1782-у ми проголосували. 1783-я. Не наполягає. 1784-а. Прошу, народний депутат Власенко, на підтвердження. 13:10:47 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Оксана Іванівна! Знову нам позахаращували законопроект про Вищий антикорупційний суд нормами, які не мають прямого відношення ані до функціонування, ані до будь-яких інших питань, пов'язаних із діяльністю Вищого антикорупційного суду. Це чергова норма, яка додатково регламентує якісь права та обов'язки експерта у кримінальному провадженні. Я ще раз підкреслю, чи треба регламентувати такі питання? Треба. Але для цього треба окремий закон, нехай він буде короткий, технічний, але окремий закон, який точно не має ніякого прямого відношення до Закону про Вищий антикорупційний суд. Тому, на моє переконання, ця поправка не має, відповідно до статті 116 Регламенту, не має права на існування. А відтак, прошу поставити на підтвердження і не підтримувати цю поправку. Нам треба регламентувати прямі питання пов'язані із Вищим антикорупційним судом, а не запихувати сюди якісь незрозумілі речі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пане голово комітету. 13:11:54 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Я ще раз хочу заявити про те, що ця правка має дотичне значення і для цього закону. Тому що в тому числі під час розгляду кримінальних проваджень в Вищому антикорупційному суді рекомендується і це було, дійсно, на комітеті запропоновано і підтримано Венеційською комісією. Щоби експерти відповідно давали покази, показання виключно слідчому судді в кримінальному провадженні, в тому числі в Вищому антикорупційному суді. Тому й виникла ця історія і вже зараз, так би через цей суд пропонується проектувати і на інші кримінальні процеси цю справу, але це важливо, в першу чергу, для розгляду справ в Вищому антикорупційному суді. Це позиція комітету, але нехай сесійна зала визначається. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. Народний депутат наполягає на голосуванні. Прошу визначатися.

За-39 Рішення не прийняте. Наступна поправка - 1785-а. Прошу, народний депутат Власенко. 13:13:05 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Оксана Іванівна. Єдине, що я можу сказати, що Венеціанська комісія не визначалася і не могла визначитися з цього питання. Якщо вона визначалася, покажіть мені рішення Венеціанської комісії з цього приводу. Такого рішення немає і не може існувати, а відтак не треба спекулювати позицію Венеціанської комісії. Якщо якийсь окремий представник, який був, не заперечував проти чогось, то це є особисте право, але до рішення Венеціанської комісії це не немає жодного відношення. Правка 1785 також регламентує загальні питання, я це підкреслюю, загальні питання, які не мають прямого відношення. Зрозуміло, можна сказати, що все, що ж в кримінальному процесі, воно стосується антикорупційного суду, бо антикорупційний суд буде керуватися КПК і Кримінальним кодексом, але це абсурдна логіка. Ми розглядаємо спеціальний закон, який запроваджує спеціальні процедури лише для Вищого антикорупційного суду і напихувати туди загальні речі, тим більше зміни до КПК і КК, я думаю, що ми вже награлися з цим, зі змінами до КПК і КК, коли це робиться в загальних законопроектах. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. За-42 Рішення не прийняте. Наступна поправка – 1786. Народний депутат Власенко на підтвердження. Дякую. Ситуація, на жаль, знову така сама, але тут вже вирішуються питання, пов'язані із статусом свідка. Я ще раз підкреслюю, логіка абсолютно хибна, що все, що стосується кримінального процесу або Кримінального кодексу, впхати в цей закон і говорити, що саме через це це пов'язано з роботою антикорупційного суду. Це жодним чином не пов'язано з роботою, статус свідка жодним чином не пов'язаний з роботою антикорупційного суду. І я ще раз кажу, цей парламент вже понапхав стільки змін до Кримінально-процесуального кодексу, що його вже навіть не можна називати Кримінально-процесуальним кодексом Януковича, це вже кодекс цієї Верховної Ради. І всі недоліки, які там є, це недоліки цієї Верховної Ради, давайте будемо чесними і відвертими. Тому цю практику треба припиняти, якщо це спеціальний Закон про статус вищого, по факту, про статус і функціонування Вищого антикорупційного суду, не треба захаращувати цей законопроект загальними речами. Якщо необхідно вносити загальні зміни до КПК,

Я просто хочу сказати, зараз несправедливість, Сергій Володимирович, що якраз ви подивіться, пропонується викласти в такій редакції, в новій редакції, і що стосується свідка ми не міняємо редакцію, ми залишаємо її такою, що як є в чинній редакції. Ми тільки змінюємо другу частину про експерта про те, що він відповідно зобов'язаний давати показання слідчому судді та суду, от в цьому зміна. А що стосується свідка, комітет не чіпає ці речі, тому що справді вони є фундаментальними. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я прошу голосувати.

За-40 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 1787. Народний депутат Власенко, прошу. 13:16:43 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую. Шановна Оксано Іванівно, це вже, дійсно, моя поправка і поправка Юлії Володимирівни Тимошенко і вона знову вчергове торкається питання із… по суті, поділом судів. Тобто з закріпленням тих фактичних обставин, про які неодноразово говорив голова профільного комітету, про те, що ці два суди, я маю на увазі, суд першої інстанції і суд апеляційний, вони, по суті, роз'єднанні по всіх критеріях: по критерію керованості і по критерію функціонування, по місцю розташування і так далі, і так далі, і так далі. Але чомусь цей суд і дальше називається один… Я наполягаю на тому, що повинна бути змінена система антикорупційних судів лише для того, щоб ці суди змогли реально і якісно функціонувати. Ну, я ще раз підкреслюю, що уявіть собі, детектив НАБУ із міста Львова буде їздити, щоб отримати санкцію, у місто Київ,– Повний абсурд, і притому, що у нас чотири територіальних відділення НАБУ, не має жодних проблем створити чотири невеликих судів першої інстанції в цих містах і зробити апеляційний суд, який буде Вищим… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Не будете коментувати? Добре. Давайте голосувати тоді. За-35 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 1790. Прошу, народний депутат Юзькова. 13:18:21 ЮЗЬКОВА Т.Л. Я прошу поставити зазначену правку пана Шахова на підтвердження (вона врахована частково), оскільки цією правкою знову ж таки вносяться зміни до кримінально-процесуального закону, і це не стосується виключно антикорупційних органів, це стосується всіх органів досудового розслідування. В черговий раз, хоча парламент це не підтримав, є спроба зміни територіальної юрисдикції щодо судового контролю над органами досудового розслідування. Тому прошу парламент не підтримувати зазначену правку. Дякую. Прошу, голово комітету, прокоментувати. 13:19:06 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую. Я попробую пояснити. Справа в тім, що перша редакція, вона була підтримана і відповідно проголосована до того часу, поки парламент не прийняв Закон (пам'ятаєте?),

І тому, зважаючи на те, що на час розгляду в комітеті вже діяв той закон, який змінив норму КПК, ми вважали за доцільне одразу змінити і адаптувати до нових реалій, бо зараз, якщо ми цього не зробимо, вона відповідатиме тій нормі, яка змінена. І нам тоді нема… ну сенс цієї норми втрачається, нам все рівно її треба міняти. Для чого її міняти потім, якщо можна зараз це зробити, виправити? Це технічна річ, ми просто приводимо у відповідність до того закону, який був прийнятий і, відповідно, набув чинності між першим і другим читанням.

За-30 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 1789-а. Народний депутат Власенко. 13:20:38 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Оксана Іванівна. Насправді, знаєте, дехто зараз говорить, що ми тут гаємо час, я ще раз підкреслюю, ми час не гаємо. Так само нам говорили, коли приймали оці славнозвісні кодекси, які зараз згадав шановний пан голова комітету. Нам теж тоді говорили, що ми гаємо час, бо ми цілих чотири дні обговорювали поправки до цього кодексу. І зараз через півроку після прийняття ми змушені повертатися до поправок, які ми тоді пропонували, які тоді не були підтримані і сесійною залою Верховної Ради. Я думаю, що насправді в цей період часу парламент працює, як і повинен працювати справжній парламент, коли… принаймні так це виглядає зовні. Я вже казав, що по суті, на жаль, це все профанація, але зовні так повинен працювати парламент. І отам зараз на трибунах, я розумію, що свято журналістів, але їх це вже не цікавить, бо їх цікавить шоу, яке тут є, їх цікавлять якісь інші речі, а на жаль, не професійна дискусія, яка триває під час обговорення таких важливих законопроектів. А поправку прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати. Так? Чи ви будете коментувати, пан…? Ні. Давайте, голосуємо,

За-35 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 1790. Прошу, народний депутат Власенко. 13:22:10 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Оксана Іванівна. От я ще раз хочу зазначити, що нам цей законопроект потрібний не до четверга, не до п'ятниці, не до понеділка і не до вівторка, а нам потрібен якісний законопроект, який ми повинні обговорити. Тому я не буду, не буду зупинятися, повторювати, що ми повинні цей законопроект покращити, ми повинні прибрати із нього суб'єктивні фактори при відборі кандидатів у судді, в судді Вищого антикорупційного суду. Ми повинні застосувати такі процедури відбору, які не будуть залежати від Президента Порошенка, а будуть незалежними і прозорими. ми повинні забезпечити юрисдикцію цього суду, яка буде повністю і тотально відповідати юрисдикції НАБУ в незалежності від того, хто розслідує. Мова йде про підслідність НАБУ, а не про те, хто по факту розслідує ці справи. Тому ми повинні це все забезпечити і убезпечити. На один із елементів такого убезпечення, а саме на зміну системи антикорупційних судів, і скерована поправка 1790. Прошу підтримати. Дякуємо за роз'яснення вашої поправки. Чи є коментар у голови профільного комітету? Немає. Комітет відхилив цю поправку. І, будь ласка, прошу залу визначитися щодо цієї поправки.

Я подавав одну правку і чомусь комітет розділив на дві і записав як дві. І в частині першій статті 192 доповнити другим реченням такого змісту: "У разі затримання без ухвали про дозвіл на затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду, зазначене клопотання подається до Вищого антикорупційного суду". Я попросив комітет розглянути частину першу статті 192 КПК України (у редакції проекту закону) після слів "у разі затримання" доповнити словом "особи", а слово "особи" після слів "на затримання" вилучити, для того щоби було чітко зрозуміло, про що ідеться мова. Тому прошу підтвердити і цю правку, 1792, а також наступну - 1793. Дякую. Дякую. Отже, є коментар голови профільного комітету. Будь ласка, шановний пане Руслане. 13:24:54 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Пане Андрій, тут ми розділили, тому що з точки зору комітету ми погодились з тою редакцією, яка є, оскільки вона підтримана в тому числі редакторами Верховної Ради. Воно, по-перше, відповідає, правилам граматики, побудови речення, а, по-друге, тим статтям, які вже є в КПК. Іде мова не просто про особу, а у разі затримання без ухвали про дозвіл на затримання особи, тобто говорити "у разі затримання особи без ухвали про дозвіл на затримання особи" з точки зору граматики, ми вважаємо, це тавтологія. Як на нас, то все зрозуміло, що йде мова саме про цю особу, без ухвали про дозвіл на затримання якої відповідно мають бути вчинені певні дії. Тому, ну, це ваше право. Хай сесійна зала визначається. Але, на думку комітету, ця редакція є більш прийнятною з точки зору правил юридичної техніки. Дякую. Дякуємо за роз'яснення. Шановний пане Андрію, ви наполягаєте на голосуванні? Автор поправки вважає, що саме його редакція більш точна і з точки зору юридичної практики, і з точки зору лексичного лексичного і філологічного формулювання. Тому по порядку я зараз ставлю. Спочатку 1792 поправку Тетерука. Я прошу визначитися зал, прошу визначитися. Це право автора – наполягати. 13:26:25 За-24 Поправка відхиляється. І наступна – 1793. Уже автор роз'яснив цю поправку. Але на його вимогу ми ставимо на голосування. Будь ласка, 1793, прошу визначитися.

13:26:49 За-25 Поправка відхиляється. Тепер на вимогу Тетяни Юзькової я повертаюсь до поправки 1791. Це поправка народного депутата Шахова. Вона була врахована комітетом. Але пані Тетяна вимагає поставити на підтвердження. Будь ласка, мікрофон пані Юзьковій. Я вже надавала пояснення щодо чому, з яких мотивів я прошу поставити на підтвердження зазначену правку. Більше того, з тексту статті, з тексту норми "Перехідних положень", там взагалі немає нічого про юридичну особу. Тому, на мою думку, це не відноситься безпосередньо до Вищого антикорупційного суду, порядку його формування і взагалі вимог цього закону. Тому прошу колег не підтримувати зазначену правку. Дякую. Дякую за роз'яснення. Будь ласка, коментар голови комітету. правка важлива і вона знову ж таки стосується того випадку, про який я говорив. Пам'ятаєте цю дискусію, яка тут тривала? Вона змусила нас приймати спеціальний закон у зв'язку з тим, що було піднято дискусію з приводу того, що слідчим важко їхати далеко в суди і стояти в чергах для того, щоб відповідно отримати дозвіл суду. І тоді парламент вирішив, що це відповідно стосуватиметься того випадку, що вони повинні подавати відповідні клопотання до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Це вже визначено новим законом, який був прийнятий знову ж таки між першим і другим читанням і набув чинності. не підтверджуємо цю правку, ми повертаємося до редакції первинної і фактично цей закон не має жодного значення, бо цей закон буде новий, він перекриватиме цю норму і ми вертаємося в точку нуль. І зараз це спричинить знов дискусію, тому нам треба буде, напевно, вирішувати це питання з точки зору техніко-юридичної, бо це матиме неузгодженості з іншим… 30 секунд дайте, будь ласка, завершити. Іде дискусія про важливі для комітету… КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ми мусимо якось все рівно на це реагувати, тому що ми не можемо приймати ті законодавчі акти, які суперечать відповідно тій позиції, яку висловив парламент в законі, який щойно прийнятий буквально, наскільки я пригадую, днів 10 тому тільки він набув чинності. Тому якщо ваша ласка, я би не наполягав, але я не буду переконувати у зворотному. Дякую. Дякую. Пані Тетяна наполягає на тому, щоб ця поправка була поставлена на підтвердження попри роз'яснення голови комітету. Колеги, я звертаю вашу увагу, що комітет просить підтримати цю поправку, тому що комітет проголосував "за". Прошу визначатися.

37 голосів "за". На цьому етапі поправка не враховується. Але ми рухаємося далі. Наступна поправка - 1794 народних депутатів Тимошенко і Власенко. Будь ласка, пане Власенко, вам слово. 13:30:08 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна пані головуюча. Я ще раз буду говорити про те, що зміна системи антикорупційних судів, зміна по відношенню до тих концепцій і до тих до тих напрацювань, які були зроблені в комітеті, які є абсолютно нелогічними, непритаманними для України. Сьогодні є можливою, можливою, тому що є достатня кількість поправок, які змінюють саме в цій частині закон, вони не протирічать загальній концепції, вони будуть частиною нормального функціонування антикорупційної судової системи, вони не протирічать висновкам Венеційської комісії, вони не протирічать українській Конституції. Я ще раз підкреслюю, я не розумію чому два розділених суди ми сьогодні юридично називаємо одним судом, нехтуючи і ставлячи під сумнів принцип можливості апеляції, тому що це гібрид апеляції і судового нагляду те, що нам пропонується, це може протирічити Конституції. Дякую. Коментар не буде давати голова комітету, він наполягає на тому, що неодноразово роз'яснював тут позицію комітету щодо цього блоку поправок. І я переходжу до голосування по поправці 1794. Прошу визначитися, колеги.

22 депутати її підтримують, цю поправку. Отже, вона відхиляється. Наступна поправка - 1795. Так само авторство народного депутата Тимошенко і Власенко. Мікрофон пану Власенку. 13:31:56 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Ірина Володимирівна. На жаль, мій аналіз тієї ситуації, яка відбувається зараз і моє розуміння того тексту законопроекту, який ми, скоріш за все, отримаємо на виході говорить про те, що Україна не отримає незалежний, професійний, справедливий антикорупційний суд. Натомість, ми отримаємо черговий організаційний гібрид, який буде повністю маніпульований і контрольований Президентом Порошенко. А відтак, я буду наполягати на тому, щоб принаймні ми змогли виправити основні ключові питання і перешкодили такому розвитку подій, і все-таки заклали хоча би мінімальні гарантії і підвалини того, що судді будуть обиратися чесно, незалежно і не будуть залежати від Порошенка, що кваліфікаційні вимоги будуть мати об'єктивний, а не суб'єктивний характер і, що судова система буде все-таки відповідати українським традиціям і суди, два суди: первинний і апеляційний – будуть розділені. Дякую. Голова комітету звертає увагу, я тут доєднуюсь до нього як головуюча на сесії, що ми обговорюємо законопроект про антикорупційний суд, а не про діяльність Президента України. Я прошу не переходити на особистості і іти по поправкам. І ставлю на голосування поправку 1795, будь ласка, народного депутата Власенка і Тимошенко. І прошу визначатися. Дуже прошу колег, все-таки ми ідемо по регламенту, ми пам'ятаємо про політичну культуру і коректність, і йти по тексту поправок.

Дякую, шановна Ірина Володимирівна! Мене абсолютно не цікавить особистість Петра Порошенка. Але мене цікавить, що ця особистість сьогодні помилково виконує функції Президента України, вносить такі законопроекти, які повністю роблять систему антикорупційних судів залежними від нього, оце мене реально сильно цікавить і непокоїть. І мої поправки скеровані на те, щоб зменшити вплив цієї особистості, як ви її назвали, на функціонування і формування антикорупційного суду. Зокрема, і поправка 1796, яка говорить про дворівневу структуру антикорупційних судів, допомагає створити реальний, дієвий, незалежний від Порошенка, від Президента Порошенка, інститут антикорупційних судів. А відтак, прошу підтримати поправку 1796, яка блокує вплив Порошенка на судову систему. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ви почули роз'яснення народного депутата України. Я прошу вас визначитися відносно тієї філософії, яку він нам тільки що прокоментував. Будь ласка. Філософії тексту поправки. Виступ філософський був, я уважно вас слухала. У нас демократія. 13:35:21 За-25 25 голосів – за. І у нас демократія, кожен депутат міг проголосувати, як вважав за потрібне. Ваша поправка відхиляється, шановний колего. Ідемо далі. І так само у нас поправка шановного народного депутата Сергія Власенка. 1803. Будь ласка. Дякую, шановна Ірина Володимирівна. Я прошу не коментувати філософію чогось, тим більше я переконаний, що ми з вами не є фахівцями з філософії. Ну ви - так точно. Ну і я трошки разом з вами. При всій повазі до вас і до мене теж. Так от я, повертаючись до своєї поправки, хочу зазначити, що мої поправки направлені на те, щоб забезпечити нормальне функціонування цього суду. І, насправді, жартів тут немає, тому що, підганяючи зараз законопроект під "хотєлки" Петра Олексійовича, ми сьогодні… ми отримаємо абсолютно некеровану, абсолютно незрозумілу, повністю лояльну йому систему антикорупційних судів. Так само як ми отримали загальну судову систему в такому вигляді, як вона сьогодні є, приймаючи рішення на догоду Петру Порошенку – систему, яка сьогодні повністю не функціонує, систему, яка повністю не виконує своїх завдань. На жаль, поки що в такому самому руслі і готується законопроект про Вищий антикорупційний суд. Моя поправка направлена на… На жаль, не почули, на що вона направлена, але голосуємо за неї. 1803, будь ласка, поправка. Прошу визначатися. 1803. Шановні колеги, я дуже прошу ще раз по тексту поправок. Дуже цікаво, насправді, іде обговорення, і хочеться почути текст поправок. 13:37:08 За-16 16 народних депутатів підтримали текст вашої поправки, шановний колего. Вона відхиляється. І наступна поправка - так само авторства шановного пана

Вищий антикорупційний суд. Для цього необхідно зробити декілька речей. І перша із цих речей – треба назвати речі своїми іменами. Два суди, про що неодноразово говорив голова комітету, два суди у нас розділені: суд першої інстанції і суд апеляційний. Вони розділені організаційно, фінансово, місцем розташування і так далі. І якщо це залишиться в такому вигляді як є, це призведе до юридичних проблем в подальшому. Це треба уникнути, і це ми можемо уникнути. Сьогодні це… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за роз'яснення вашої поправки, що стосується розділення судів. Я думаю, це важливо нам було почути. Будь ласка, прошу визначатися по поправці 1809. Колеги, прошу визначатися. 24-за. Поправка відхиляється. Колеги, я повертаюся до 1804. Перепрошую у шановного Павла Різаненка. Випадково переклала одну сторінку, тут кілька ваших поправок. Будь ласка. 1804. 13:39:06 РІЗАНЕНКО П.О. Шановні колеги, моя поправка стосується підслідності НАБУ. Раніше я озвучував поправку по, скажем, по суду самому, які злочини розглядаються. І тут теж питання про розмір. Тому що даною моєю поправкою пропонувалося збільшити розмір злочинів, які підслідні саме НАБУ і як і для суду з 500 до 1 і більше разів розміру прожиткового мінімуму. Мені б дуже не хотілося, щоб робота новостворених інститутів, на які покладається висока і велика надія суспільства, була паралізована малими, дрібними справами. Ресурси обмежені. Їх потрібно пріоретизувати і їх потрібно пріоритезувати до великих кейсів і випадків корупції саме високопосадовців, щоб у нас не було такого, що бігають за головами сіл, а міністри, які розкрадають мільярди, вибачаюся, на свободі. Тому прошу за неї обов'язково проголосувати. І мені звичайно, дуже приємно, що представники "Батьківщини" вважають, що коли буде утворений суд, а це буде після президентських виборів, що Президентом на той час буде Порошенко. Дякую за ваш оптимізм, шановний колега. І прошу визначитися по важливій поправці 1804. 16 голосів "за". Поправка відхиляється. Наступна 1805, так само, Павло Різаненко, будь ласка. 13:40:35 РІЗАНЕНКО П.О. Колеги, також поправка стосується підслідності, я попрошу всіх дуже уважно слухати, бо вона в дійсності важлива і, я сподіваюся, навіть, якщо ми її провалимо зараз, то ми до неї повернемося. Ми створюємо певні інститути і це повинно бути системно, і повинні уникатися конфлікти інтересів. Про що йде мова? Не може бути органів абсолютних, замкнутих в собі, все одно злочини щодо одного органу, повинні розслідуватися кимось іншим, хто від нього незалежний. Так от, даною поправкою пропонується, ми знаємо, що НАБУ розслідує всі злочини проти суддів, але даною поправкою пропонується, щоб проти суддів Вищого антикорупційного суду новоствореного, вони не розслідували справи, це повинен розслідувати якийсь інший орган, наприклад, той же самий ДБР, щоб не виникло конфліктів інтересів. На жаль, дана правка була відхилена і, я вважаю, що вона може створити системну проблему. Прошу прокоментувати голову комітету. Будь ласка, слово голові комітету. 13:41:37 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Пане Павло, насправді комітет підтримав вашу правку, по суті, просто вона підтримана в іншій частині, в частині букви зі значком "л", і тому в цій частині ще раз дублювати немає жодного сенсу. Я зачитаю, яка зараз редакція буде в частині "л". Абзац п'ятий пункту 1 частини п'ятої, той, на який ви посилаєтеся, статті 216 викласти в такій редакції: "Суддею (крім суддів Вищого антикорупційного суду)" – далі по змісту. Тобто ця проблема вирішена, я вам дуже дякую. Дякую. Тим не менш, Павло Різаненко наполягає, щоб ця норма була зафіксована і в відповідній частині закону. Я ставлю на голосування його поправку 1805. Дякую. Прошу визначатися. За-29 Поправка в цій частині відхиляється. І наступна – 1806. Так само Павло Різаненко. Будь ласка, пане Павле. Пане Павле, 1806. Не наполягаєте. Ваша наступна - 1807? Ні. Дуже дякую. Ще раз перепрошую, що тоді не помітила ваші поправки. І ми знову переходимо до поправок народного депутата Власенка. 1811, будь ласка. А, 10-а. Я, перепрошую, ви бачите, пане Лапін… 1810… ні-ні, ви що ми вас не можемо ущемити. Будь ласка 1810, народний депутат Лапін. Дякую, пані головуюча. Я би просив все-таки підтримати дану поправку. Справа в тому, що вона стосується доповнення норми щодо досудового розслідування стосовно судді Вищого антикорупційного суду. І я дуже радий, що сьогодні саме мої поправки набирають найбільшу кількість підтримки: 50 і більше голосів. Дякую. Дякую. Колеги, давайте, будь ласка, визначимося по правці народного депутата Лапіна, прошу.

в цьому законопроекті не буде розв'язана низка принципових питань, то, на жаль, Україна не отримає чесного і неупередженого, і справедливого, і незалежного антикорупційного суду. До цих питань ми відносимо: перше – порядок формування суду – раз; об'єктивні критерії відбору суддів – два;

Без вирішення цих чотирьох питань, на жаль, законопроект залишиться таким самим законопроектом, як були законопроекти щодо судової реформи, ініційовані Порошенком, і люди вже дали оцінку цим законопроектам. На жаль, поки що виглядає, що все буде як завжди. А поправка 1811 стосується знов системи антикорупційних судів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я прошу визначатися по поправці 1811.

Я вважаю, що ті новели, які закладені в законопроекті авторства Порошенка, не відповідають висновкам Венеційської комісії, а відтак не відповідають в тому числі загальним засадам і принципам системи судоустрою, який в нас передбачений, і є сумнівними з конституційної точки зору, оскільки питання апеляції в даному випадку є сумнівним, оскільки запропонована система антикорупційних судів говорить про те, що це певний гібрид судового нагляду і апеляції. А українська Конституція чітко передбачає право апеляції. Ми, звичайно ж, можемо назвати цей процес апеляцією, але апеляція це перегляд іншим судом, іншим судом, а не тим самим судом, – іншим судом. І це відповідає, до речі, одній з європейських директив, яка говорить про те, що рішення трибуналу мають бути переглянуті іншим трибуналом. Відтак це може протирічити… Зрозуміле роз'яснення. Будь ласка, прошу визначитись по поправці 1812. За-20 Поправка відхиляється. Наступна - 1813. Це від депутатів "Самопомочі". Будь ласка, Олена Сотник, мікрофон. Дякую, пані головуюча. Дана поправка стосується моменту надання права дозволу на проведення негласних слідчих дій. "Самопоміч" у даному випадку вважає, що якщо ми вже говоримо про антикорупційний суд, то тільки він може мати таку можливість без жодних виключень. І саме про це 1813 правка. А взагалі-то я б хотіла звернути увагу, що депутати, які сидять в цій залі, депутати, які тут не знаходяться, насправді навіть не знають, завтра зранку за яку редакцію в результаті ми з вами голосуємо. Тобто ми два тижні розглядаємо законопроект, а модель антикорупційного суду у нас до сьогоднішнього дня не визначена. Я вже мовчу про те, що про це абсолютно не знає і нічого не розуміє суспільство. Щоб нарешті вже вирішити спір між фракцією "Батьківщини" і БПП з приводу президентів, я думаю, що ідеальний Президент, він мав би не прізвище мати, а в першу чергу принципи, і дотримуватися Конституції, і не втручатися в судову систему гілки влади. І немає значення, яке його прізвище. ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо за поправку 1813, шановні колеги.

За-30 Поправка ця відхиляється, від народних депутатів "Самопомочі" фракції. І наступна – 1814 народного депутата Власенка. Будь ласка, мікрофон. 13:48:23 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Ірина Володимирівна. Я не буду коментувати висловлювання арбітрів між двома політичними фракціями яких ніхто не призначав бути арбітрами. Але добре, так деколи буває. Так от, повертаючись до поправки 1814. Я ще раз підкреслюю, ми обговорюємо тут надзвичайно важливі питання. Я розумію, що, на жаль, і тут я погоджуюся з попереднім виступаючим, що рішення сьогодні приймаються не в цій сесійній залі, рішення будуть прийматися за межами цієї сесійної зали, що ще раз, на жаль, підтверджує, що український парламент не є самостійним у прийнятті відповідних рішень. Формальні процедури, які ми зараз проходимо, вони за формою нагадують процедури, які вимагаються Регламентом, але за змістом вони абсолютно чітко спотворені. Але поправка стосується системи антикорупційних судів яку, я вважаю, суттєво неправильною і такою, яка сьогодні сьогодні може тлумачитись як порушення української Конституції. І прошу підтримати поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Визначаємося по поправці 1814, будь ласка. 13:49:47 За-20 Поправка відхиляється. Наступна поправка - так само від народного депутата Власенка, 1815. 13:49:54 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Ірина Володимирівна. Я дуже уважно перечитав декілька разів, і вчора, і сьогодні, рішення Європейської комісії за демократію через право Венеціанської комісії від 9 жовтня 2017 року. І ще раз можу зазначити, що цим рішенням немає жодних застережень, які б обмежували український парламент в застосуванні тих принципів, про які ми говоримо вже третій день і які, на жаль, чомусь не сприймаються ані цією сесійною залою, ані профільним комітетом. точно не повинно приймати, вірніше, який не повинна здійснювати належна Петрові Олексійовичу на праві приватної власності Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя. Також не суперечить запропонована нами система антикорупційних судів. Також не суперечить висновкам Венеційської комісії наявність об'єктивних, а не суб'єктивних критеріїв по відбору суддів. Тому що саме це є механізмом маніпуляцій під час формування цього суду. Дякую. Прошу визначатися по суті поправки 1815, шановні колеги. Комітет її відхилив. Прошу визначитися. 18 голосів за вашу поправку. Вона відхиляється. Чи буде наполягати народний депутат Лапін на 17? Будете, да? 1817, народний депутат Лапін, будь ласка. я перепрошую, шановний колега, дійсно, ваші наступні поправки всі враховані. Я дуже перепрошую. Дякую, шановна Ірина Володимирівна. Знову Законом про антикорупційний суд робиться спроба внести зміни до Кримінального кодексу. Так, дійсно, пропонується запровадити нову статтю щодо особливостей початку досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддею Вищого антикорупційного суду. Можливо, це питання і могло би вважатись пов'язаним із процедурою функціонування Вищого антикорупційного суду. Але я кажу ще раз, ми вже не змінювали Кримінальний кодекс якимись додатками і впихуваннями статей у великі закони. Можливо, необхідність врегулювання цих правовідносин є, але це треба робити окремим законом про внесення змін до Кримінального кодексу України. Тому я прошу цю поправку поставити на підтвердження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар голови комітету. Тому що комітет підтримав цю поправку. Володимирович, якщо ми зараз не підтримаємо цю правку, це означає, що буде діяти загальний порядок, відповідно до якого будь-який прокурор може внести до ЄРДР відомості щодо суддів Вищого антикорупційного суду. Зважаючи на висновок Венеційської комісії, яка передбачає необхідність запровадження додаткових гарантій, спеціальних додаткових гарантій для цих суддів, вони рекомендують винести це… Вони кажуть top-level, тобто найвищий рівень, на рівень Генерального прокурора або особа, яка виконує його обов'язки. Щоб не було так, що будь-який прокурор буде зловживати своїм правом і завтра ми можемо мати зумисну вакханалію в цьому питанні. Ми пропонуємо підтримати ту концепцію, яку запропонував у своїй правці пан Лапін. Якщо можна, ми б вас просили не підтверджувати такого роду правку, бо вона погоджена у тому числі з нашими партнерами з Венеційської комісії. Дякую. Шановний пане Власенко, вас задовольнила відповідь? Ні. Тобто ви тут маєте диспут відносно того, що підтверджує, що ні Венеційська комісія. На вимогу народного депутата Власенка ставимо на підтвердження поправку 1818. При цьому голова комітету просить проголосувати "за", тому що вона відповідає директивам Венеціанської комісії. Прошу голосувати. Не директивам, а висновкам, соррі. Висновки. Ну, рекомендації.

Дякую, шановна Ірина Володимирівна. Я не обговорюю зараз концепцію, яку озвучив голова комітету. Можливо вона слушна, можливо вона не слушна. Мова йде про інше: не можна в цьому законі вносити зміни до Кримінального кодексу. У нас немає жодних проблем, антикорупційний суд, навіть якщо цей закон буде ухвалено, він запрацює все одно через якийсь певний період часу. У нас немає жодних проблем внести окремий короткий закон, який стосується змін до Кримінального кодексу, швидко його провести через парламент, підписати і запровадити. Але це окрема дискусія. Я не обговорюю зараз концепцію, можливо вона і слушна те, що сказав пан голова комітету, а можливо – ні, але це потребує окремого обговорення достатньо швидкого, але окремого. Тому прошу поставити на підтвердження поправку 1819. Дякую. Дякую вам. Ставлю на підтвердження поправку 1819. Комітет просить усіх підтримати дану поправку.

колеги… Прошу уваги, я продовжу. Можливо, на 2-3 хвилини. Дякую, шановний Андрій Володимирович. У нас є 4 хвилини часу, у мене хвилина на виступ, ми все встигаємо, немає жодних проблем. Абсолютно аналогічна аргументація, можна багато сперечатися про процедуру притягнення судді Вищого антикорупційного суду до відповідальності. Але це не повинно бути регламентовано цим законом. Окремо Закон про зміни до Кримінального кодексу достатньо простий, достатньо технічний, швидко обговорили, швидко визначились у Верховній Раді, передали на підпис і немає жодних проблем. Можливо, повинні бути додаткові спеціальні гарантії для суддів антикорупційного суду, можливо лише Генеральний прокурор або виконувач обов'язків повинен вносити подання, можливо, повинна бути спеціальна процедура. я не про це зараз, я про те, що в цьому законі цього не повинно бути. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на підтвердження правку 1820. Комітет просить підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо. Рішення не прийняте. 21-а. Не наполягає. 24-а. Не наполягає. 30-а. Не наполягає.

Шановний Андрію Володимировичу, я ще раз підкреслюю, що насправді у нас завдання не підігнати, а ні під засідання комітету, а ні під четвер, а ні під п'ятницю, треба завершити оцю радянську традицію - здавати об'єкти до 7 листопада або до якихось вимог невідомо ким сформульованих. Тому я ще раз підкреслюю, є низка ключових питань, які ми повинні обговорити і узгодити в цій сесійній залі. Серед цих питань, в тому числі і є питання структури антикорупційних судів. Запропонована в цьому законопроекті структура є сумнівною, в тому числі і з конституційної точки зору. А відтак, я буду продовжувати наполягати на тих поправках, які змінюють структуру антикорупційних судів і роблять її такими, і роблять її такими, що відповідають навіть тому, що записано в цьому законі, відповідають українській правовій традиції, відповідають Конституції України. Прошу підтримати 1836. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Руслан Князевич, але коротко. Я, в принципі, пояснив. Тут я тільки можу, хочу сказати, що юристи теж пропонують техніко-юридичні правки певні по розділу Ікс чи Х. Там ми повинні вилучити ще другий і шостий пункти, оскільки ми в попередній статті їх вилучили і тут вони теж повинні бути вилучені.

в наступній редакції суди апеляційної інстанції, крім Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, продовжують приймати до розгляду апеляційні скарги на судові рішення, які ухвалені судами першої інстанції і не набрали законної сили в кримінальних провадженнях щодо злочинів віднесених цим кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, розгляд яких розпочато в судах першої інстанції, від дня початку роботи Вищого антикорупційного суду. Таким чином, у нас буде вже тоді повністю логічно все збігатися. Ми підтримуємо як техніко-юридичну правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю. На голосування поправку 1836. Комітет її відхилив. Хто підтримує? Прошу голосувати. Рішення не прийняте. 1834-а. Голуб, будь ласка. Я так розумію, що більшість наших з вами колег вже святкують професійний День журналістики, не маючи, насправді, великого відношення до цього свята, при всій повазі до всіх журналістів. Бо в сесійній залі насправді одна десята від конституційного складу Верховної Ради народних депутатів. Тому, шановний пане Голово Верховної Ради, я далі просто не бачу жодного сенсу ставити мої правки на затвердження, тому що все це виглядає абсолютною профанацією. Тому я знімаю всі наступні свої правки. Дякую за увагу.

55-а. Не наполягає. 58-а. Не наполягає. 60-а. Не наполягає. 61-а. Не наполягає. Ми зараз просто знайдемо ту правку, з якої ми продовжимо завтра. Яка? А ви, пані Острікова, не надійно. Ми сьогодні мали почати з вашої правки, а вас не було в сесійній залі, ви чуть не зірвали розгляд законопроекту про Вищий антикорупційний суд. 72 правка. Це Власенка, 72-а. Я думаю, що Сергій - великий критик влади. 72-а. Ми визначаємо правку, з якої почнемо. 72-а, а потім 75-а буде. З 72-ї, так. Яку? Ви вже свою позицію політичну сказали, жорстку і непримиренну, що ви більше їй правок ставити не будете. Отже, завтра ми розпочинаємо розгляд законопроекту з правки 1872, авторства Сергія Власенка. Тому я прошу прибути о 10 годині в зал, щоб ми о 10 годині змогли розпочати з вашої правки. Шановні колеги, час для роботи нашого засідання завершений. Тому ранкове засідання оголошую закритим. Я, колеги, бажаю плідної роботи на комітетах. Прошу і комітет правосуддя, щоб зміг провести сьогодні роботу по узгодженню усіх позицій, по яких ми вже пройшли. Нам залишається небагато, там буквально 55-60 правок на завтрашній день. І тому завтра, колеги, я закликаю всіх до максимальної мобілізації. Завтра буде голосування до обіду за Вищий антикорупційний суд, і я закликаю усі фракції, усіх народних депутатів завтра прибути в зал. Це буде важливий і вирішальний день не тільки цього тижня, але на цьому етапі діяльності Верховної Ради України. Отже, бажаю всім плідної роботи у комітетах. І завтра о 10 годині ранку чекаю всіх у залі. До побачення. Дякую.